Í fréttum í gær var sagt frá því að 13 hross í Borgarfirði hefðu verið aflífuð af Matvælastofnun vegna vanrækslu. Íbúar á svæðinu höfðu ítrekað kvartað yfir slæmum aðbúnaði sem endaði með fyrrgreindum afleiðingum. Af og til berast sambærilegar fréttir af hræðilegum atvikum, aðbúnað húsdýra, misþyrmingar og vanrækslu. Viðbrögðin eru mikil í samfélaginu og maður sér að það skiptir máli að vel sé hugsað um dýr, og það er góð tilfinning. Það er alveg skýrt í mínum huga að við þurfum að fara í kerfisbreytingar til að tryggja velferð dýra á Íslandi. Það er ótækt og brýtur niður trú almennings á kerfinu þegar ítrekað er bent á vanrækslu og slæman aðbúnað dýra en ekkert gerist. Ef Matvælastofnun þarf rýmri heimildir til að koma í óboðnar eftirlitsferðir og grípa til aðgerða þurfum við að laga það. Miðað við þær fregnir sem okkur berast af vanrækslu dýra í íslensku samfélagi þá virðist of seint gripið inn í með þeim afleiðingum sem við sáum í gær að 13 dýr voru tekin af lífi eftir að hafa lifað við hræðilegan aðbúnað. Herra forseti. Við megum ekki fórna dýravelferð á altari skrifræðis.

Vandinn við skort á þjónustu er ekki á ábyrgð þess sem þarf þjónustuna heldur þess sem á að veita þjónustuna. Þannig er vandinn sem talað er um að sé í heilbrigðiskerfinu ekki vegna þeirra sem eru sjúkir, vandinn í þjónustu við fatlað fólk ekki vegna þeirra sem eru með fötlun né vandinn á landamærunum vegna þeirra sem þurfa að fara um landamærin. Vandinn sem blasir við okkur er vegna ríkisstjórnar Íslands sem velur að vanfjármagna innviði okkar. Þannig hefur umræða síðustu vikna snúið að því að vandinn á landamærunum sé vegna þeirra sem þangað koma og óska verndar en á með réttu að snúa að því að ríkisstjórnin hefur ekki tryggt nægan mannafla til að annast þá öryggisþætti sem þarf á landamærum hringinn í kringum landið. Áður en hæstv. dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp um landamæri hefði hann fyrst átt að leggja til við hæstv. fjármálaráðherra að fjármagna nauðsynlega löggæslu í landinu. Lögreglan annast landamæravörslu en það er henni ómögulegt vegna undirmönnunar. Færri lögreglumenn eru að störfum í dag en árið 2007. Á fimm flugvöllum og 25 höfnum landsins ber lögreglan ábyrgð. Fjöldi ferðafólks hefur margfaldast undanfarinn áratug sem þýðir umtalsvert álag á landamærum. Og það er ekki bara í Keflavík, þótt mest mæði þar á, heldur þarf líka að vakta hafnir sem hafa tekið á móti nærri 700.000 ferðamönnum og áhöfnum á þessu ári og ferðafólk með flugi er nærri 1.300.000 fyrstu níu mánuði ársins. Virðulegur forseti. Það er ekki fólk sem óskar eftir þjónustu eða vernd sem skapar hættu á Íslandi í dag heldur ríkisstjórn sem ákveður að tryggja ekki nauðsynlegt öryggi okkar og velferð.

og áfram siglir hæstv. ríkisstjórn. Fjárheimildir eru uppfærðar kerfislægt í þröngum ramma fjármálaráðuneytisins, borgað er fyrir skýrslur og vinnuhópa. Ekkert af þessu er nýtt, ekkert breytist. Við erum föst í spennitreyju sem þrengist og þrengist. Ótti við að stíga alvöruskref í fjármögnun heilbrigðismála er augljós. Ráðamenn hafa misst sjónar á heildarmyndinni. 110 einstaklingar liggja á legudeild þjóðarsjúkrahússins vegna plássleysis á hjúkrunarheimilum. Fólk sem byggði landið eyðir nú síðustu dögum sínum á spítalagöngum. Orka starfsfólks á þjóðarsjúkrahúsinu fer í umönnun utan starfssviðs þess á sama tíma og rekstur hjúkrunarheimila er vanfjármagnaður. Starfsfólk á spítala er gagnrýnt fyrir minnkandi framleiðni þegar afgerandi skortur á heildarsýn í heilbrigðiskerfinu gerir fólki beinlínis ókleift og ófært að sinna sínum verkefnum. Það er ekkert í fjármögnunaráætlunum stjórnvalda sem veitir heilbrigðisstarfsfólki von um að þessi klemma leysist í bráð. Lausn hæstv. fjármálaráðherra á þessum vanda er að horfa til einkareksturs. Höfum eitt á hreinu, virðulegi forseti: Einkarekstur er fjármagnaður af skattfé almennings. Þetta er ekki fundið fé.

Það mun kosta að rjúfa þennan vítahring fjármögnunar á heildarsýn fyrir heilbrigðiskerfið í formi hjúkrunarheimila, heimahjúkrunar og sjúkrastofnana, en það sem hæstv. ríkisstjórn þorir ekki að segja þjóðinni eða skilur ef til vill ekki sjálf er að þetta mun kosta, hvort sem við tökum ákvörðun um það eða ekki. Spurningin er bara sú hversu marga þjóðfélagsþegna hæstv. ríkisstjórn ætlar að brenna á leiðinni til að hlífa sjálfri sér frá ákvörðunum. Herra forseti. Ríkisstjórnin hefur náð að fullkomna nýja tegund sinnuleysis, sinnuleysis sem birtist í aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Það er ekki hægt að kalla þetta aðgerðaleysi þótt þetta sé það eiginlega. Í næsta mánuði verður haldinn samráðsfundur um aðgerðir gegn ofbeldi í fyrsta sinn á Íslandi. Þessu fagnar allt fólk sem vill vinna gegn ofbeldi í samfélaginu. Alþingi samþykkti fyrir þremur árum að slíkur fundur yrði haldinn haustið 2019. Núna er árið 2022. Við samþykktum þingsályktun um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess sem er að renna sitt skeið á enda á þessu ári og það er fyrst núna sem árlegur landssamráðsfundur er haldinn. Þetta skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart grasrótarsamtökum, einstaklingum, þolendum, aðstandendum, öllu fólkinu sem hefur hrópað á aðgerðir árum saman, birtist í þessu. Það birtist líka í því að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hafi mætt á mótmæli fyrir utan MH þar sem nemendur voru að kalla eftir aðgerðum til að berjast gegn kynferðisofbeldi innan veggja skólanna. Hann var mættur til að hlusta og hann hljómaði dálítið eins og hann hefði verið með lokuð eyrun síðustu fimm ár þegar hver metoo-bylgjan á fætur annarri skall hér á þinginu og við brugðumst við.

Sú aðgerð átti að vera komin að fullu til framkvæmda árið 2020. Hvað er ráðherrann búinn að gera? Hvað er ríkisstjórnin búin að gera til að uppfylla þá aðgerð? Skipa starfshóp og fá skýrslu.

Virðulegi forseti. Tal síðustu mánaða um hallarekstur á Strætó bs. og skerðingu á þjónustu vekur upp margar spurningar. Það vekur upp spurningar um skipulag, innviðauppbyggingu og hver raunverulegur gróði af bættum og betri almenningssamgöngum er. Það vekur upp spurningar um þá gríðarlegu áherslu sem einkabíllinn fær enn þann dag í dag í samfélaginu okkar þrátt fyrir aukna áherslu á fjölbreytta og vistvæna ferðamáta. Það vekur upp spurningar um hvort almenningssamgöngur ætti ekki að skilgreina sem grunnþjónustu. SKREF er samstarfsverkefni Vistorku og Orkuseturs um hvernig draga megi úr notkun á einkabílnum með breyttum ferðavenjum. Það er ein af lykilaðgerðum þegar kemur að árangri í loftslagsmálum á Íslandi. Orkuskipti nægja ekki þar heldur þarf að fækka bílum á götunum. Það minnkar svifryksmengun, eykur umferðaröryggi og dregur úr kostnaðarsömu viðhaldi gatna ásamt því að vera stórt umhverfis- og loftslagsmál því að akstur bíls er eitt en framleiðsla og förgun annað. Hugarfarslegar hindranir eru einn af þeim þáttum sem standa í vegi fyrir því að minnka notkun einkabílsins. Við ofmetum ferðatíma göngu og hjólreiða og vanmetum ferðatíma á bíl. Hugsum okkur um áður en við notum bílinn sem úlpu. Gæti verið að það sé fljótlegra að ganga, hjóla eða nýta almenningssamgöngur? Hér í þingsal í gær var mikið talað um frelsi, en á hverju byggjum við frelsi ef það eru engar undirstöður? Þetta er ekki spurning um að það sé einhver sérstök aðför að einkabílnum í gangi heldur er þetta spurning um að gefa fólki raunverulegt val, raunverulegt frelsi til að geta valið sér samgöngumáta. Þá þarf uppbygging innviða og fjárfestingar að vera í takti við það.

Samfélag sem útskúfar fátækum börnum er ömurlegt og það er svívirðilegt hvernig það samfélag kemur fram við börn og fjölskyldur þeirra og setur þau jafnvel í sárafátækt.

Að vera með aðskilnaðarstefnu í málefnum barna og fjölskyldna vegna fátæktar þeirra segir allt um stefnuleysi stjórnvalda í málefnum fátækra barna. Markmið ríkisstjórnar númer eitt, tvö og þrjú á að vera að hlúa að velferð barna á Íslandi og það með því að útrýma fátækt strax. Þá eru fátæk

Ekkert. Herra forseti. Fyrir skömmu sótti ég fund flóttamannanefndar Evrópuráðsins. Hann var haldinn í Grikklandi. Á fundinn kom framkvæmdastjóri stofnunar Sameinuðu þjóðanna um málefni farandfólks. Ég spurði hann að því hvort það væri rétt að aðstæður flóttamanna í Grikklandi væru slæmar. Hann svaraði því til að flóttamannabúðir í Grikklandi stæðust evrópska staðla. Hann bætti því síðan við að á síðastliðnum tveimur árum hefðu aðstæður flóttamanna í Grikklandi lagast mjög; aðbúnaður bættur og starfsfólki fjölgað, og hrósaði framkvæmdastjórinn sérstaklega grískum stjórnvöldum hvað þetta varðar. Að fundinum loknum skoðaði ég flóttamannabúðir sem eru skammt utan við Aþenu. Fyrst kom ég í móttökustöð þar sem flóttamenn dvelja í þrjá til fjóra daga. Þar fer fram skráning, læknisskoðun og viðtal við lögreglu. Fólkið býr í íbúðagámum sem litu ágætlega út. Í hverjum gámi eru tvö svefnherbergi, eldhús og bað. Leikaðstaða er fyrir börn. Óheimilt er að yfirgefa þessa móttökustöð fyrr en viðkomandi hefur fengið skilríki. Þegar viðkomandi hefur fengið skilríki fer hann í aðrar búðir þar sem hann dvelur í þrjá til 12 mánuði meðan mál hans er til skoðunar. Hann hefur ferðafrelsi og getur farið út og inn í þessar búðir. Ég skoðaði einnig þessar búðir og voru þær snyrtilegar. Þar voru ýmist íbúðagámar eða íbúðir, ágæt aðstaða fyrir börn, leikskóli og íþróttahús og börn á skólaaldri eru sótt í skólabíl og fara í gríska skóla. Mikið átak hefur verið gert í því að bæta aðstöðu flóttamanna í Grikklandi. Verið er að loka búðum sem þykja ekki nógu góðar og þangað fer enginn nýr flóttamaður. Verið er að endurnýja fjölmarga íbúðagáma og bæta afþreyingu. Í umræðunni um flóttamenn hér á landi síðustu daga hefur ýmislegt verið alhæft um Grikkland. Það er skoðun mín, herra forseti, eftir þessa upplýsandi ferð að flóttamenn í Grikklandi búi við mannsæmandi aðstæður.

Það er verið að misnota hælisleitendur. Sönnunarbyrðin er á flóttafólki sem kemur hingað. Það þarf að sanna nauðsyn sína fyrir vernd og sú sönnunarbyrði er mjög þung. Ríkið leggst í mikla rannsóknarvinnu, t.d. staðhátta- og tungumálapróf sem er alls ekki auðvelt. Þau sem hafa fengið vernd hafa því náð að útskýra aðstæður sínar það vel að íslensk stjórnvöld eru sannfærð um neyð viðkomandi. Hér áðan var tekið dæmi um Grikkland. Flóttamannabúðirnar þar eru vissulega þokkalegar en eftir að fólk fer úr flóttamannabúðum hefur það í færri skjól að venda. Það fer ekki aftur þangað inn. Við erum í þeim aðstæðum núna að þau sem tala einna mest um að það þurfi að vera staðreyndamiðuð umræða á yfirveguðum nótum eru líka að tala um „misnotkun á hælisleitendakerfinu“

Forseti. Istanbúl-samningurinn, alþjóðlegur samningur um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi, var fullgiltur á Íslandi árið 2018. Samningurinn er ekki síst formleg staðfesting á því, alþjóðleg, að konur séu beittar ofbeldi fyrir það eitt að vera konur, að kynbundið ofbeldi sé til. Í samningnum er að finna sérstakt ákvæði um kynbundnar hælisumsóknir. Þar segir að aðilum Istanbúl-samningsins beri að tryggja að kynbundið ofbeldi teljist til ofsókna í skilningi samnings um réttarstöðu flóttafólks og að kynjasjónarmiða sé gætt í móttöku og umsóknarferli fyrir hælisleitendur. Með öðrum orðum ber íslenska ríkinu að tryggja að konur á flótta undan kynbundnu ofbeldi hljóti vernd gegn slíkum ofsóknum. En svo virðist sem við séum að bregðast konum á flótta undan kynbundnu ofbeldi. Í nýútkominni meistararitgerð í lögfræði er staða mála á Íslandi með tilliti til Istanbúl-samningsins könnuð til hlítar og niðurstaðan er því miður ekki falleg. Þrátt fyrir að Istanbúl-samningurinn hafi verið fullgiltur af Íslands hálfu virðist sem íslensk stjórnvöld líti ekki svo á að ákvæði Istanbúl-samningsins gildi um konur á flótta. Í jafnréttisparadísinni Íslandi getur það ekki talist ásættanlegt að konur sem flúið hafa gróft og jafnvel viðvarandi ofbeldi séu ekki taldar hafa orðið fyrir kynbundnum ofsóknum og séu ekki í þörf fyrir vernd þegar fyrir liggur að stjórnvöld í þeim ríkjum sem þær hafa flúið hafa sýnt að þau séu annaðhvort ekki viljug eða þess megnug að veita þeim vernd. Það er alls ekki nóg að kvitta undir mannréttindasamninga og láta þá einungis gilda um sumt fólk og ekki annað. Konur á flótta eru líka menn. Herra forseti. Inni í hv. atvinnuveganefnd er þingmál mitt um tímabindingu veiðiheimilda til 20 ára til umfjöllunar. Tímabundinn afnotaréttur er að mati flutningsmanna tillögunnar forsenda þess að ná megi tveimur mikilvægum markmiðum, annars vegar að lagareglur endurspegli með ótvíræðum hætti eignarrétt þjóðar

Afstaða ráðherrans var að taka ætti upp auðlindaákvæði í stjórnarskrá og í framhaldi af því þyrfti að útfæra betur í lögum um stjórn fiskveiða til hversu langs tíma hægt væri að fá afnotarétt af auðlindum í eigu þjóðar — sem sagt tímabindingin. Þetta er afstaða ráðherra VG. Sjálfstæðisflokkurinn hefur hvorki farið leynt með andúð sína á hugmyndum um tímabindingu veiðiheimilda né andstöðu sína við slíkt fyrirkomulag og slíkar breytingar yfir höfuð. Ég vil þakka Stefáni Vagni Stefánssyni, hv. þingmanni Framsóknarflokks og formanni atvinnuveganefndar, fyrir að taka vel í ósk mína um að eiga hér orðastað. Mér finnst nefnilega mikilvægt að fá staðfestingu á afstöðu þriðja stjórnarflokksins til þessa máls. Í sumar sagði formaður Framsóknarflokksins, hæstv. innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, að aðstæður í sjávarútvegi hlytu að kalla á annars konar gjaldtöku.

Gunnarsdóttur um framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku af fiskveiðiauðlindinni. Þetta var árið 2017 en orð ráðherra og formanns Framsóknar frá því í sumar endurspegluðu það.

Má vænta þess að þingmaðurinn dusti rykið af hugmyndum Framsóknar um tímabindingu heimilda (Forseti hringir.) og þar með styðji þau okkar sem vilja sjá þessar breytingar verða að veruleika og komi þannig til móts við vilja yfirgnæfandi meiri hluta íslenskrar þjóðar?

Það er litið til okkar og þess kerfis sem við höfum sett í kringum okkar mikilvægu grein, sjávarútveginn, frá öðrum ríkjum þar sem staða sjávarútvegs er með allt öðrum hætti, þar sem veiðistýring er lítil eða öðruvísi, ósjálfbærni, fiskstofnar ofveiddir og í mörgum tilfellum ríkisstyrkt,

Við eigum á hverjum tíma að aðlaga kerfið að breyttu samfélagi og breyttum tíðaranda. Við erum mjög reglulega að breyta kerfinu hér á Alþingi, mismikið, en heildarendurskoðun hefur ekki farið fram eða bylting á kerfinu.

en sátt snýst ekki um það eðli málsins samkvæmt að kerfinu verði einhliða breytt í aðra hvora áttina. Sáttin felst í því að finna leið sem brúar bil beggja. bind ég vonir við þá vinnu sem við málshefjandi hér stöndum í og hefur verið sett í gang að frumkvæði hæstv. matvælaráðherra Svandísar Svavarsdóttur og rímar það sömuleiðis við það sem kemur fram í sáttmála ríkisstjórnarinnar um að kortleggja áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi. Í þessari umræðu vil ég þó minna á

Það voru margir Eyjamenn sem hlökkuðu mikið til í síðustu viku, enda haustfrí í skólum að hefjast og margir hugðu á ferðalög og langa helgi. Börnin hlupu heim úr skólanum á fimmtudag full eftirvæntingar, enda ætluðu margir upp á land sama dag.

Þetta er ekki flókið. Samgöngur til og frá Vestmannaeyjum eru ekki boðlegar eins og staðan er. Nú er siglt á gamla Herjólfi enda er sá nýi að fara í slipp. Sá gamli ristir dýpra og því er ekki hægt að sigla honum með sama hætti og þeim nýja og þess vegna fjölgar nú ferðunum í Þorlákshöfn. Og til að bæta gráu ofan á svart er ekkert áætlunarflug í boði lengur. Ekkert áætlunarflug hefur verið til Eyja síðan í lok maí á þessu ári. Innviðaráðuneytið styrkti flugið en telur ekki forsendur til að gera það áfram. Virðulegi forseti. Við þekkjum öll sérstöðu Vestmannaeyja. Það er lágmarkskrafa íbúa eyjanna að það séu öruggar samgöngur til og frá eyjunum. Helst myndi maður vilja sjá reglulegt flug einhverja daga í viku og bind ég miklar vonir við að innan tíu ára verðum við farin að fljúga til Eyja á rafmagni. En nú þarf að bregðast við og ég skora á Vegagerðina að gera áætlun um viðbrögð þegar ekki er hægt að sigla í Landeyjahöfn. Það mætti hugsa sér að varaplanið væri að þá myndi flug taka við. Með öðrum orðum: Þegar skipið siglir ekki í Landeyjahöfn þá er gripið inn í með flugi þann tíma sem höfnin er úti.

Sjúkratryggingar hafa nú gengið að tilboði Heilsugæslunnar Höfða í rekstur nýrrar einkarekinnar heilsugæslustöðvar í Reykjanesbæ. Samkvæmt útboðsgögnum skal heilsugæslustöðin vera opnuð fjórum til sex mánuðum eftir undirritun samnings. Því er ljóst að ný heilsugæslustöð mun líta dagsins ljós á vormánuðum.

Mikilvægt er að tryggja heilsugæslu fyrir alla, enda er heilsugæslunni ætlað stórt hlutverk í heilbrigðisþjónustunni við landsmenn samkvæmt lögum. Samhliða þessu mikilvæga skrefi hefur verið tekin ákvörðun um byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar í Innri-Njarðvík í Reykjanesbæ sem á að þjóna um 15.000 íbúum. Reynslan af einkareknum heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu hefur verið góð og njóta þær trausts meðal notenda sinna. Ég tel það vera skynsamlega þróun að hafa einkareknar heilsugæslustöðvar samhliða ríkisreknum. Má því tryggja að fleiri læknar sæki sér menntun sem heilsugæslulæknar og aukin þjónusta verði í boði. Erfitt hefur verið að fá lækna til að fara í sérnám í heimilislækningum, m.a. vegna þess að þeir hafa bara eitt form til að fara inn í og það er að starfa á ríkisreknum heilsugæslustöðvum á meðan aðrir sérgreinalæknar hafa farið í rekstur með ólíkum hætti. Mikilvægt er að horfa heildstætt á allan rekstur í heilbrigðiskerfinu en þó mikilvægast af öllu að allir geti sótt sér heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Ég vil meina að um sé að ræða mikið framfaramál fyrir Suðurnesin.

Góðar almenningssamgöngur skipta máli og það segir sig sjálft að þegar stórir hópar ferðast á sama tíma milli sömu staða þá er hagkvæmast að samnýta ferðir. Það dregur úr umferð og mengun. Þessar aðstæður skapast alla virka morgna þegar fólk fer í vinnu og síðan aftur síðdegis þegar það fer heim á leið og sömuleiðis í miðbænum um helgar þegar allir eru á leiðinni heim eftir að hafa skemmt sér á öldurhúsum borgarinnar eða bæjanna sem um ræðir. Þjóðhagsleg arðbærni almenningssamgangna er öllum ljós og var staðfest í skýrslu um borgarlínu sem sýndi fram á um 25,5 milljarða samfélagsábata af fyrstu lotu uppbyggingar borgarlínunnar. Þjónusta á borð við almenningssamgöngur þarf ekki að standa undir eigin kostnaði til að verða arðbær en hún þarf að vera notuð af nógu mörgum til þess. Það er arðbært að draga úr mengun frá umferð, það er arðbært að stytta þann tíma sem fer í ferðalög milli heimilis og vinnu og það er arðbært að tryggja fólki sem tekur þátt í skemmtanalífinu örugga og áreiðanlega för heim til sín og kemur vonandi í veg fyrir að sumt fólk freistist til að keyra undir áhrifum, sérstaklega nú um stundir þegar bið eftir leigubílum virðist vera mæld í klukkustundum. Hver yrðu eiginlega áhrifin á morgunumferðina ef allir notendur strætó væru á eigin bíl? Hver eru rök fyrir því að fella niður næturstrætó þegar 3.000 farþegar nýttu sér þjónustuna í júlí og ágúst? Ég hvet hæstv. ráðherra samgöngumála til að veita almenningssamgöngum stuðning í samræmi við mikilvægi þjónustunnar. Virðulegi forseti. Eftir Covid og nú eftir að stríð hefur brotist út í Evrópu og efnahagsþrengingar hafa orðið víða í heiminum

Á sama tíma hefur því miður einnig það vaxið sem ég vil kalla ákveðna óbilgirni í því hvernig við tölum um fólk eða hvernig er talað um fólk. Ég held að þetta sé hættuleg þróun og eitthvað sem við stjórnmálamenn eigum að vera vakandi fyrir alls staðar þar sem við erum í okkar vinnu, hvort sem er hér á Íslandi eða í þeim alþjóðlegu störfum sem við tökum þátt í.

Eitt af því sem ég hef verið stolt af og finnst við hafa gert vel í utanríkismálum er að í utanríkisstefnu Íslands, þar á meðal í áherslu í þróunarsamvinnu, höfum við lagt áherslu á þessi mál; á réttindi kvenna og hinsegin fólks. Oft var þörf en nú er alveg gríðarlega mikil nauðsyn. Ég vil brýna okkur öll í því að alls staðar þar sem við tölum sem þingmenn

gær var ekki mannskapur til að við gætum verið með atkvæðagreiðslu um skýrslubeiðnina sem er hér fyrst á dagskrá og munaði væntanlega töluvert um að ekki einn einasti ráðherra mætti í salinn. Metfjöldi ráðherra í íslensku ríkisstjórninni þýðir að

Ég ætla bara að hvetja forseta áfram til dáða og vonast til þess að hann nái að halda betri stjórn á stjórnarliðinu þegar kemur að atkvæðagreiðslum í framtíðinni, svo við stöndum ekki frammi fyrir þeirri

Herra forseti. Alþingi greiðir nú atkvæði um þessa skýrslubeiðni mína öðru sinni svo að ég geri fastlega ráð fyrir því að vinna sé þegar hafin í dómsmálaráðuneytinu og að skýrslunni verði skilað einhvern tímann á næsta ári. Við skulum tala hreint út um efni þessarar skýrslu. Það liggja fyrir dæmi úr íslenskum samtíma um að stjórnvöld þvingi barn til að umgangast foreldri sem hefur verið dæmt fyrir kynferðisofbeldi gegn viðkomandi barni eða gegn systkini Það liggja fyrir fleiri en eitt og fleiri en tvö dæmi um þetta úr íslenskum samtíma. Þetta kemur okkur við hérna á Alþingi. Það bendir sitthvað til að lagaframkvæmd í þessum málum sé of foreldramiðuð og geti bitnað á réttindum barnsins. Þess vegna er þessi skýrslubeiðni lögð fram. Við þurfum að fá fram greinargóðar upplýsingar um það hvernig lagaframkvæmdinni hefur verið háttað, sérstaklega síðan lögum var breytt árið 2012. (Forseti hringir.) Þetta munum við fá betri yfirsýn yfir þegar

Herra forseti. Tvennt vil ég nefna hér. Í fyrsta lagi þakka ég hv. þm. Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir að leggja fram þessa beiðni um skýrslu. Þetta er brýnt mál sem þarf að skoða og eðlilegt að þessar upplýsingar liggi fyrir. Hins vegar bara til að benda honum á, því að mér heyrðist hann tala um að hann vonaðist til að skýrslan skilaði sér á næsta ári,

á þann veg að tekin voru af öll tvímæli um það að ef ekki er samþykki fyrir kynferðismökum þá sé um nauðgun að ræða. Það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hvort þetta hafi skilað tilætluðum árangri, hvort kerfið sem sýslar með þessi mál hafi tekið mark á þessari lagabreytingu og síðast en ekki síst að bera árangur okkar saman við önnur ríki sem hafa farið svipaðar leiðir. Þannig að það er mjög mikilvægt að ná þessari skýrslu fram og ég bíð spenntur eftir niðurstöðum hennar sem ég efast ekki um að verði vandaðar og skili sér á réttum tíma. Þetta er mjög mikilvægt mál því að við verðum að hafa sannfæringu fyrir því að þegar við erum að lýsa yfir vilja okkar (Forseti hringir.) hér í þinginu og breyta lögum að það nái fram að ganga í framkvæmdinni.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. fjármálaráðherra, Bjarna Benediktssyni, fyrir að koma hér og ræða hvernig mögulegt sé að nýta tæknina og störf óháð staðsetningu til að dreifa opinberum störfum betur um landið en nú er gert. Í stjórnarsáttmálanum koma fram göfug markmið um störf óháð staðsetningu og þar segir að sett verði markmið um hlutfall opinberra starfa utan höfuðborgarsvæðisins og að stefnan sé að störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Í gegnum tíðina hefur verið tilhneiging til að líta á verkefni af þessu tagi sem afmörkuð byggðaverkefni en ég lít þannig á að ef þessi sýn og markmið eigi að verða að veruleika til framtíðar þurfi stofnanir fjármálaráðuneytisins að vinna mjög markvisst að framgangi þeirra, t.d. kjara- og mannauðssýsla ríkisins, skrifstofa stjórnunar og umbóta og Umbra. Mér leikur því forvitni á að vita hvernig vinnu að þessum markmiðum miðar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og hvaða stofnanir eru þar í lykilhlutverki. Þá væri einnig áhugavert að fá upplýsingar um mismunandi hlutverk stofnana við að framfylgja sýninni um að fólk eigi raunverulegt val um hvar það býr. Hvernig er stefnunni til að mynda fylgt eftir þegar störf eru auglýst? Fleiri störf óháð staðsetningu kalla á mun meiri sveigjanleika í húsnæðismálum opinberra stofnana, hvar svo sem þær eru staðsettar. Velta má upp þeim möguleika að nýta betur það opinbera húsnæði sem er til staðar á hverju svæði, t.d. þegar staðbundinn starfsmaður getur bætt á sig verkefnum sem eru óháð staðsetningu. Blanda staðbundins hlutastarfs og fjarvinnu gæti bæði sparað opinberum aðilum fé, vinnuaðstöðu og ferðalög. Áskorunin sem fylgir dreifingu starfa er alltaf aðgengi að aðlaðandi vinnuumhverfi og vinnuaðstöðu. Starfsstöðvaklasar eða samvinnuhús hafa gefist vel víða um land og ánægjulegt er að einnig er kveðið á um áframhaldandi uppbyggingu þeirra í stjórnarsáttmálanum. Dæmi um slík hús eru Múlinn í Neskaupstað, Gígur í Mývatnssveit og eldri hús eins og Nýheimar á Höfn og Vonarland á Egilsstöðum. Þar eru starfsstöðvar, útibú eða aðstaða fyrir starfsmenn frá opinberum aðilum eða einkaaðilum. Hæstv. ráðherra. Hefur vinnan kallað á breytta hugsun í húsnæðismálum opinberra stofnana? Hafa t.d. Ríkiseignir og Framkvæmdasýslan skilgreint hlutverk í þessu sambandi? Þá langar mig að spyrja hvernig vinnu miði við skilgreiningu starfa sem þurfa áfram að vera staðbundin. Það er mikilvægt að vanda nálgunina við skilgreiningu staðbundinna starfa. Ég tel að byrja þurfi á að skilgreina störf sem eru staðbundin í dreifbýlustu samfélögunum en ekki öfugt, störf þar sem hægt er að nota fjarvinnu til að efla og styrkja þjónustu sem eðlilegt er að sé boðið upp á dreift um landið, t.d. með því að færa verkefni til innan stofnana og milli stofnana til staðbundinna starfsmanna. Fyrst þarf að greina þessi verkefni sem krefjast viðveru starfsmanna á tilteknum stað á landinu án þess að þörf sé þar á fullu starfi. Þarna býður tæknin upp á ótal tækifæri til að skapa eftirsóknarverð störf, þar sem staðbundin þjónusta er tryggð og viðkomandi starfsmaður nýtir vinnuaðstöðu við að leysa fleiri verkefni. Þannig má ná árangri í byggðamálum, nýta sérþekkingu og opinbera innviði betur. Við eigum dæmi um lausnir af þessu tagi, vel heppnuð dæmi, t.d. hefur starfsmaður sýslumannsins á Norðurlandi eystra á Þórshöfn lokið rafrænni skönnun fjölskyldumála á landsvísu samhliða því að þjónusta íbúa Langanesbyggðar. Smærri framhaldsskólar hafa lengi nýtt fjarkennslu til að miðla sérhæfðri þekkingu milli skóla og þannig nýtt sérþekkingu starfsmanna og aukið um leið námsframboð.

þar sem markvisst verður byggt ofan á reynsluna ár hvert og farið yfir aðgerðir til að yfirstíga hindranir ef á móti blæs? Ef það er eitthvað sem síðustu ár hafa kennt okkur þá er það það að við höfum hæfileika til að aðlaga okkur hratt og örugglega að breyttum aðstæðum og því velti ég því fyrir mér hvort það standi nokkuð í vegi fyrir því að öll þau markmið sem við erum að ræða hér náist á tiltölulega stuttum tíma.

forseti. Ég vil þakka fyrir tækifærið til að ræða mikilvægt mál. Aukin fjarvinna og fjarfundir síðustu tveggja ára hafa opnað nýjar leiðir í vinnufyrirkomulagi hjá ríkinu og gildir eitt um ríki og og sveitarfélög í sjálfu sér í því efni. Skýr áhersla ríkisstjórnarinnar er nú á að störf séu auglýst án staðsetningar nema sérstakar ástæður krefjist annars. Stefnan er mikilvægur liður í því að styðja við byggðaþróun og valfrelsi um búsetu, eins og málshefjandi hefur komið hér inn á, og getur á sama tíma aukið hagkvæmni og sveigjanleika í ríkisrekstrinum. Ég hlýt að vilja geta þess að byggðamálin eru í sjálfu sér á forræði innviðaráðherra en ég ætla hér eftir fremsta megni að svara þeim spurningum sem að mér snúa og vil byrja á því að segja að það má líta þannig á að allar stofnanir ríkisins beri ábyrgð á að viðeigandi störf séu auglýst án staðsetningar þar sem ríkið er ekki með miðlægar ráðningar. Þó bera kjara- og mannauðssýsla og Fjársýsla ríkisins ábyrgð á stefnumörkun og upplýsingagjöf, en á nýju mannauðstorgi ríkisins er lögð sérstök áhersla á upplýsingagjöf til forstöðumanna og mannauðsfólks á þessu sviði. Ýmsar leiðir eru farnar til að koma stefnu stjórnvalda á framfæri í þessum efnum. Í reglum um auglýsingar lausra starfa skal taka fram staðsetningu eða hvort starfið sé án staðsetningar, en samkvæmt upplýsingum frá Fjársýslu ríkisins er búið að auglýsa 41 starf án staðsetningar í ráðningarkerfi ríkisins það sem af er ári. Þau kunna þó að vera nokkuð fleiri þar sem einhverjar stofnanir standa enn utan ráðningarkerfisins. Upplýsingarnar gefa altént til kynna að gera megi enn betur í að auglýsa störf án staðsetningar. Í áherslum í ríkisrekstri sem allar stofnanir fá sendar samhliða fjárveitingabréfi ár hvert er því enn fremur beint til stofnana að auglýsa að jafnaði störf án staðsetningar. Segja má að eitt stærsta tækifærið á þessu sviði felist hins vegar í einfaldara og sveigjanlegra stofnanakerfi eins og ég vék stuttlega að í upphafi. Sá veruleiki að stofnanir eru nú margar og smáar þýðir að erfiðara er að bjóða upp á fjölbreytt vinnufyrirkomulag, en með auknum sameiningum og samrekstri verður þetta auðveldara, og þá um leið auðveldara að skilgreina störf án staðsetningar. Undanfarin ár höfum við m.a. sameinað stofnanir Skattsins undir einn hatt, sameinað Framkvæmdasýsluna og Ríkiseignir, Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið, svo nokkur dæmi séu tekin. Fjölmörg tækifæri eru enn fyrir hendi á þessu sviði en vinna við einföldun stofnanakerfisins stendur yfir undir forystu fjármálaráðuneytisins sem gegnir ákveðnu samhæfingarhlutverki en sjálfstætt eru ráðuneytin hvert fyrir sig að skoða þau mál. Sömuleiðis má nefna að með aukinni stafvæðingu þjónustu, sem er á mikilli siglingu hjá Stafrænu Íslandi, stóraukast tækifærin til að fækka störfum sem eru háð tiltekinni staðsetningu og við þekkjum alveg dæmin um þetta. Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir gegnir einnig mikilvægu hlutverki í því að húsnæði hjá ríkinu styðji við fjölbreytt vinnufyrirkomulag og að bjóða megi vinnuaðstöðu um allt land. Í því samhengi má nefna þróunarverkefni undir vinnuheitinu Deiglan sem snýst um verkefnamiðað vinnuumhverfi þar sem fleiri ríkisaðilar geta unnið saman á einum stað. Þar er horft allt í senn til sveigjanleika í rými og staðsetningu og horft til þeirra sem sem eru mögulega í nágrenninu með aðstöðu. Í stuttu máli erum við óðum að hverfa frá niðurnjörvuðum og básaskiptum ríkisstofnunum fyrri tíðar og færast nær nútímanum.

marki svara með vísun í skýrslu fjármálaráðuneytisins frá ágúst 2021. Þar var farið yfir þá möguleika sem stofnanir telja fyrir hendi til að ná markmiðum um hlutfall starfa án staðsetningar. Að mati þeirra 100 stofnana sem skiluðu greiningu væri mögulegt að auglýsa 840 störf án staðsetningar eða 10% stöðugilda þeirra stofnana samanlagt. Þetta er í takt við markmið gildandi byggðaáætlunar en þrátt fyrir þetta töldu 71% forstöðumanna frekar eða mjög ólíklegt að 10% auglýstra starfa hjá þeirra stofnunum yrðu án staðsetningar fyrir árslok 2024. Ein augljós fyrirstaða í því efni er sú að störfin þurfa að vera laus til að verða auglýst og þannig hægt að uppfylla skilyrðið.

Mér finnst mikilvægt að við temjum okkur að hugsa alltaf um það hvernig mál snerta ólíka hópa sem jafnvel standa höllum fæti í samfélaginu, sama hvort það er vegna búsetu, kyns, fötlunar, veikinda eða annarra þátta. Störf án staðsetningar eru hluti af þessum málum. Þetta er stórt jafnréttismál og aukinn sveigjanleiki á vinnumarkaði er algjörlega eðlileg krafa í nútímasamfélagi. Í Covid-faraldrinum, eins og hæstv. fjármálaráðherra fjallaði um áðan, sáum við að það var ekkert mál að mæta þessum kröfum fólks, að geta unnið heima, geta unnið á sínum stöðum án þess að vera njörvað niður á þeim stað sem kjarnavinnustaður þess var á. Eftir faraldurinn þurftum við einfaldlega að finna út úr þessu en fyrir þann tíma hafði fólk á landsbyggðinni, fatlað fólk og aðrir hópar, kallað eftir því að fá að vinna heima, fá að vinna í sínum heimabyggðum, fá aukinn sveigjanleika, en þá var alltaf þessi ómöguleiki til staðar. Núna vitum við að þetta er hægt.

í samblandi við skerta starfsgetu. Ég vil því hvetja stjórnvöld til að hugsa um þetta í samhengi því að við vitum að ríkið þarf að keyra af stað varðandi skertu starfsgetuna.

ég vil taka undir með hv. þm. Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur að þetta er mikið jafnréttismál fyrir þá sem eru með skerta starfsgetu og öryrkja sem eiga erfitt með að sækja vinnustað.

Ég var staddur í Ósló á síðasta ári og hringdi í sveitarstjórnarráðuneytið. Þar svaraði lögfræðingur mér, og hvar var hann staddur? Jú, hann var staddur í Stokkhólmi,

Virðulegi forseti. Til að tryggja trausta innviði og nauðsynlega opinbera þjónustu í öllum byggðarlögum þarf í senn að horfa til þess að tryggja góða dreifingu opinberra starfa um landið og sveigjanleika í ljósi þeirra verkefna sem þarf að sinna staðbundið, ekki síður en á landsvísu.

Þannig hafa margar starfsstöðvar opinberra stofnanna á landsbyggðinni veikst. Margar starfsstöðvar Vegagerðarinnar hafa verið að tærast upp og sinnuleysi hefur ríkt hjá Hafrannsóknastofnun að halda úti öflugum starfsstöðvum á landsbyggðinni þar sem verkefni sannarlega eru. Ríkisfyrirtækið Rarik kýs að staðsetja flesta sína starfsmenn í Reykjavík, fjarri þeim byggðarlögum sem það þjónar og viðskiptavinir þess eru staðsettir. Margar stofnanir eiga ónýtt eða vannýtt húsnæði á landsbyggðinni sem hægt er að nýta betur fyrir þær sjálfar eða fleiri. Samkvæmt samantekt Byggðastofnunar um mögulegt húsnæði fyrir óstaðbundin störf eru vel yfir 100 starfsstöðvar fyrir einstaklinga til reiðu á landsbyggðinni. Það er því ljóst að landsbyggðin er nú þegar vel í stakk búin að taka á móti fleiri störfum og ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að ráðuneyti og stofnanir ríkisins gerðu betur í að nýta þessi tækifæri. Það er hægt að gera svo miklu betur í að nýta þann sveigjanleika og þá kosti sem störf án staðsetningar geta boðið upp á til að efla landsbyggðina og gera atvinnulífið og um leið samfélagið fjölbreyttara. Þá vil ég nota tækifærið og vekja athygli á öðrum frábærum valkosti sem eru samvinnurými sem komið hefur verið upp víðs vegar um landið eins og Skúrinn á Flateyri, rými sem eru hugsuð fyrir fólk sem er að vinna að hinum ýmsu verkefnum, ýmist sjálfstætt eða í fjarvinnu. Þessi rými skapa einnig samfélagslegan stað þar sem fólk getur hist á kaffistofu, hitt aðra sem eru að vinna í ólíkum verkefnum, fætt og þróað nýjar hugmyndir.

Þarna væri aðstaða fyrir t.d. barnateymi sýslumanns sem þarf að fara til annarra byggðarlaga til að sinna málum en endar með því að geta illa sinnt þeim af því að það er ekki með húsnæði til að sinna málinu nægilega vel. Það er rosalega erfitt.

þörf umræða, ekki síst um sveigjanleika vinnumarkaðar og sveigjanleika þeirra starfa sem verið er að vinna. Við lærðum margt í Covid-faraldrinum, m.a. það að hægt er að vinna fjölda starfa á annan hátt en gert hafði verið áður. Við héldum samfélaginu gangandi þrátt fyrir breyttar aðstæður og mikla einangrun og við eigum að nýta okkur þessa reynslu sem gafst vel og kenndi okkur nýjar aðferðir við að vinna vinnuna okkar. Í gegnum tíðina hafa mál þróast þannig að flest opinber störf hafa orðið til á höfuðborgarsvæðinu og þannig er það enn þrátt fyrir vilja til að staðsetja þau utan höfuðborgarsvæðisins. Ég vil hins vegar nefna aðra hlið á þessu sem ég tel rétt að við skoðum alvarlega, en það er að nýta fjarvinnu til að flytja þjónustuna út á land en ekki endilega störfin. Það er hægt að sinna alls konar þjónustu hvar sem er með allri þeirri tækni sem nú er til staðar. Heilbrigðisþjónustu ýmiss konar væri t.d. hægt að sinna í gegnum fjarfundarbúnað, sálfræðingar eða talmeinafræðingar, svo eitthvað sé nú nefnt, gætu sömuleiðis boðið upp á þjónustu með sama hætti. Í raun er þess háttar flutningur þjónustu líklega undirstaða þess að við getum haldið áfram haldið uppi blómlegri byggð og að störf án staðsetningar snúist ekki upp í andhverfu sína, þ.e. staðsetningar án starfa. Virðulegi forseti. Horfum ekki endilega til þess að flytja stofnanir í heilu lagi þvers og kruss heldur horfum til þess að veita þá þjónustu sem þarf að veita út í landsbyggðirnar með þeirri tækni sem við nú þekkjum. Þar sem þjónustan er, þar vill fólk búa.

Störf án staðsetningar eru ný hugsun í stofnanakerfi ríkisins, hugsun sem skilur starfsemi frá steinsteypu og veitir fólki tækifæri til að starfa í heimabyggð, þeirri byggð þar sem einstaklingum og fjölskyldum þeirra líður best. Störf án staðsetningar eru hugmyndafræði sem veitir byggðum landsins stórkostleg tækifæri til að vaxa og dafna. En við þurfum að líta til tækifæra í hverri byggð fyrir sig. Það er mikilvægt að tryggja atvinnumöguleika utan höfuðborgarsvæðisins og einnig þarf að tryggja að það sé ekki hægt að taka þessi störf með sér af viðkomandi stað og færa þau aftur til Reykjavíkur ef fólk flytur. Það skiptir máli að við séum með öfluga og skýra stefnu í þessum málum og að hún sé ekki hverful eftir því hver tekur við viðkomandi stofnun. Það verði sett ákveðin skylda á stofnanir ríkisins þegar kemur að því að tryggja framboð starfa án staðsetningar. Ég tek undir með hv. þm. Líneik Önnu Sævarsdóttur þegar hún segir að ef þessi sýn og markmið eigi að verða að veruleika þurfi stofnanir fjármálaráðuneytisins að vinna mjög markvisst að framgöngu þeirra. Við þurfum öll að taka höndum saman ef við ætlum að tryggja þetta mikilvæga byggðaverkefni. Síðustu áratugi höfum við verið í mikilli varnarbaráttu varðandi fólksfækkun íbúa á landsbyggðinni. Það hefur sýnt sig að fólk vill búa úti á landi. Ungt fólk vill setjast að og ala upp börn sín í fjölskylduvænu og rólegu umhverfi. Því er gríðarlega mikilvægt að fólki standi til boða spennandi og vel launuð störf. Um langan tíma höfum við reynt að færa stofnanir út á land með misjöfnum árangri. Það hefur verið erfitt að færa heilu stofnanirnar með manni og mús en nú hefur tæknin séð fyrir þessu. Það hefur því verið ævintýralega spennandi að fylgjast með nýju ráðuneyti hæstv. ráðherra Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, ráðuneyti iðnaðar, háskóla og nýsköpunar, en þar eru nær öll störf auglýst án staðsetningar. Ráðuneytið er fyrsta ríkisstofnunin til að gefa skýrt út að nær öll störf verði án staðsetningar. Það er til eftirbreytni fyrir allar opinberar stofnanir að feta í fótspor hæstv. iðnaðar-, háskóla- og nýsköpunarráðherra og fjölga störfum án staðsetningar. Höfum það samt í huga að það er tómt mál um að tala að ætla að flytja störf út á land nema til staðar séu góðar gagnatengingar. Því er nauðsynlegt að klára ljósleiðaravæðingu landsins. Úti um allt land býr nú fólk sem hefur valið sér búsetu vegna þeirra gæða sem búsetan býður upp á og starfar hjá fyrirtækjum eða stofnunum í borginni eða hjá fyrirtækjum úti um allan heim. Fólk velur hvar það vill búa og ræðst því ekki búsetan af því hvar vinnu er að fá. Framtíðin liggur í því að vinnan fylgi manneskjunni en manneskjan elti ekki vinnuna.

Það er mikilvægt að verkefnum hins opinbera sé dreift meira um landið. Því fylgja aukin atvinnutækifæri og fjölbreytni eykst í mannlífi og atvinnulífi í hinum dreifðu byggðum. Það eykur lífsgæði fólks að geta valið sína búsetu óháð menntun og starfsumhverfi. Valdið færist nær fólkinu og ákvarðanir framkvæmdarvaldsins eru teknar nær því fólki sem þessar ákvarðanir hafa áhrif á. Slík valdefling byggðanna er þannig hvort tveggja mikilvæg og jákvæð. Við þekkjum öll þá þróun sem hefur orðið í þá átt að gera fólki kleift að sinna alls konar störfum að heiman, jafnvel milli landa. Skrifstofan okkar er í tölvunni og við erum sítengd. Þessu fylgja miklir möguleikar til að dreifa störfum um landið óháð staðsetningu en það er líka ástæða til að vera vakandi fyrir þeim skuggahliðum sem slík sítenging og slíkt óhefðbundið starfsumhverfi getur haft. geta birst í auknu álagi á fólk sem fylgir því að mörk einkalífs, frítíma og atvinnu verða óljósari og vinnuveitendur geta gengið á lagið og krafist sífellt meira framlags á ólíkum tímum sólarhrings allan ársins hring án þess að fólk sé á sérstökum yfirvinnulaunum. Það er ástæða til að vera á varðbergi gagnvart þeirri þróun um leið og við fögnum fjölbreyttum störfum um allt land. Það þarf að tryggja með lögum rétt starfsfólks til nauðsynlegrar starfsaðstöðu, til takmarkaðs vinnutíma og til öryggis sem fylgir því að mæta til einhverrar vinnu og eiga í samskiptum við annað fólk. Við þurfum að draga ákveðinn lærdóm af Covid-tímanum og þeim kostum en líka ókostum sem fylgdu heimavinnunni á þeim tíma. Höfum það líka í huga þó að við fögnum fjölbreyttum störfum um allt land.

og geta rofið einangrun sína. Á sama tíma þarf starfið að vera sveigjanlegt þannig að viðkomandi geti bara valið og því sveigjanlegra sem það er, því betra.

tekin í burtu þegar að kreppir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka upp þessa umræðu. Ég vil byrja á því að segja að vinnumarkaðurinn er einn stærsti þáttur í búsetuvali einstaklinga. Hlutur stjórnvalda hvað það varðar er að styrkja atvinnusókn á svæði og uppbyggingu innviða. Hvað slíkri uppbyggingu líður þarf hún að taka til nútímalegra starfa og atvinnu og störfum sem unnin eru án staðsetningar. Þetta er mikilvægur liður í nýsköpun og fjölgun starfa þar sem þeirra er helst þörf. Á vef Byggðastofnunar kemur fram að vel yfir 100 starfsstöðvar eru til staðar fyrir einstaklinga og er það fagnaðarefni að sú uppbygging sé þegar farin af stað og að Byggðastofnun telji landsbyggðina vel í stakk búna til að taka á móti nýjum störfum, svo sem á vegum ríkisins og stofnana þess. stofnana þess. Ótal tækifæri felast í því að auka hlut starfa án staðsetningar innan hins opinbera. Mikilvægt er að greina áhrif kynjasjónarmiða fyrir stefnumótun í málaflokknum og byggja upp tækifæri með tilliti til kynskipts vinnumarkaðar úti um land og á landsbyggðunum sérstaklega. Það er mikilvægt að öll ákvarðanataka og stefnumótun gæti að áhrifum þess en störf án staðsetningar geta vegið þungt hvað þetta varðar. Það þarf að snúa við byggðaþróun síðustu áratuga og efla þéttbýliskjarna utan höfuðborgarsvæðisins. Ég vil líka bæta því við að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er tekið fram að mótuð verði stefna um svæðisbundið hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni. Partur af því er að efla stjórnsýslu á Akureyrarsvæðinu og að skoðað verði að staðsetja nýja starfsemi á vegum ríkisins þar ásamt því að halda áfram að skapa störf án staðsetningar.

Með áherslu á þessi atriði sem er verið að ræða hérna um væri kannski hægt að snúa þessu á einhvern hátt við, alla vega að jafna aðgengi þarna á milli. Við þurfum að hugsa einmitt meira um skattamálin og þá sérstaklega útsvarstekjur sveitarfélaganna

Það gæti orðið áhugavert vandamál í tengslum við þessa stefnu sem er í gangi hérna. Hitt sem mig langaði til þess að minnast á: Hæstv. ráðherra talaði um að það væri verið að færa hlutina til nútímafyrirkomulags en það er stöðug áskorun. Þetta er síkvikt umhverfi. Það þýðir ekki endilega að þetta fyrirkomulag verði það sem mun verða til framtíðar og því vil ég leggja áherslu á það að við þurfum sífellt að hafa nýsköpunarhugsunina til staðar. Við þurfum alltaf að hugsa hvernig við getum gert hlutina öðruvísi og betur. Þetta er vissulega skref núna og við sjáum ekki endilega fyrir hvað verður næsta skref þar á eftir en við þurfum bara að vita að það verður örugglega næsta skref á eftir. Það skiptir alveg rosalega miklu máli, finnst mér, í allri opinberri stjórnsýslu að gleyma ekki nýsköpun í opinberri stjórnsýslu. Nýsköpun á ekki bara heima í atvinnulífinu, hún á líka heima hjá hinu opinbera.

forseti. Já, þetta er dálítið spennandi viðfangsefni og kannski ekki alveg endilega einfalt. En ég vil byrja á að þakka málshefjanda fyrir að setja þetta á dagskrá og ég held að það sé líka gott fyrir okkur að muna, sem ég veit að við svo sem flest erum alveg klár á, að það er ekki samasemmerki á milli starfa starfa án staðsetningar og fjarvinnu. Það getur verið sitthvor hluturinn. En ég held að það séu mörg atriði sem þarf að hafa í huga og ég held að það sé líka skynsamlegt að líta ekki þannig á að þarna höfum við fundið einhverja allsherjarlausn á því að jafna

viðfangsefnið með hinar dreifðari byggðir og að fólk muni vilja og geta verið þar. Þetta gengur í báðar áttir, eðlilega, eðli málsins samkvæmt.

sem getur haft slæmar afleiðingar. Það er mjög mikilvægt að það sé horft til þeirra þátta og passað upp á það að við séum ekki að einangra fólk með þessum aðferðum því að við þurfum félagsskap, við erum félagsverur. Eins líka það sem hefur verið komið inn á, með þessa blessuðu sítengingu, ef við erum að horfa á það þannig að menn eigi að sitja einir fyrir framan tölvuna og sinna sínum verkefnum.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin og öllum þeim þingmönnum sem lögðu mismunandi sjónarmið til umræðunnar. Það kom mjög margt gagnlegt fram og margt sem rann í gegnum hugann meðan umræðan fór fram og ég nefni hér nokkur atriði. Fyrst auðvitað að framboð á störfum óháð staðsetningu er jafnréttismál í mun víðari skilningi en ég kom inn á í minni inngangsræðu og getur skapað sveigjanleg störf. Í svörum hæstv. ráðherra var sérstaklega nefnt hlutverk mannauðstorgsins og Deiglunnar sem ég held að sé mikilvægt að þróa áfram en auðvitað líka að fylgja því fast eftir að allar stofnanir beri ábyrgð og ég brýni ráðherra í að fylgja þessum málum eftir. Eru t.d. til leiðbeiningar eða er reynslu markvisst miðlað á milli stofnana um leiðir til að bregðast við áskorunum varðandi starfshætti sem auðvelda samstarf á mörgum starfsstöðvum til að byggja upp starfsanda, starfsumhverfi og jákvæðan stofnanabrag þar sem starfsmenn vinna dreift um landið?

En það eru áskoranir og tækifæri. Hið opinbera gæti haft úr stærri hóp að velja, en ef við viljum

Ég velti líka fyrir mér hvort markmið um dreifingu starfa verði einungis sett fram milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis eða greint frekar niður á byggðir eða landshluta og hafi eitthvert mælaborð til að halda utan um þróunina.

Ég hafði ekki komið inn á það hvernig við framkvæmum árangursmat á dreifingu starfa en það mat fer fram hjá Byggðastofnun sem heldur úti mælaborði um fjölda stöðugilda ríkisstarfsmanna eftir landshlutum,

við þurfum að hafa það í huga að störf án staðsetningar eru auðvitað engin trygging fyrir því að störfin verði til úti á landi, þvert á móti getum við alveg eins búist við því að það verði enn meiri ásókn í að sinna störfum nær höfuðborgarsvæðinu, sem aftur tengir okkur við þá umræðu sem við höfum oft tekið hérna í þinginu um mikilvægi þess að færa fýsískt staðsetningu stofnana út á land til þess að tryggja og festa störfin þar. En hvert erum við komin ef við segjum síðan í beinu framhaldi af þeirri umræðu allri að í sjálfu sér sé okkur sama hvar störfin eru? Þá þurfum við augljóslega að vera meðvituð um að það er engin trygging fyrir því.

sem á endanum getur skilað sér í mun betri opinberri þjónustu. Það er enginn vafi á því að það er fólk út um allt land, starfandi víða í landsbyggðunum, sem getur lagt ríkinu lið við að veita framúrskarandi þjónustu. En þetta hefur verið fróðleg umræða hér í dag.

ræða endurflutt mál sem lagt var fyrir Alþingi á 152. löggjafarþingi. Í umræðum á Alþingi um það mál kom fram almennur stuðningur við málið en ekki náðist að ljúka afgreiðslu þess fyrir þinglok vorið 2022. Minni háttar breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu frá því að það var lagt fram í fyrra skiptið og eru þær raktar í samráðskafla frumvarpsins. Frumvarpið felur í sér tillögur að rýmkun á heimildum lífeyrissjóða til fjárfestinga í erlendum gjaldmiðlum.

til rafrænnar birtingar á greiðsluyfirlitum iðgjalda sjóðfélaga og upplýsingum um væntanleg lífeyrisréttindi en gildandi lagaákvæði bindur rafræna birtingu við samþykki sjóðfélaga. Breytingar er varða gjaldmiðlaáhættu lífeyrissjóða eru eftirfarandi: 1. Að lágmark eigna lífeyrissjóðs í innlendum gjaldmiðli lækki úr 50% í 35% í nokkrum skrefum og að ráðherra verði skylt að leggja mat á þörfina fyrir aðra áfangaskiptingu eigi síðar en árið 2027. 2. Að lífeyrissjóður þurfi ekki að bregðast við ef gjaldmiðlaáhætta hans fer umfram leyfileg mörk sökum breytinga á gengi íslensku krónunnar eða verðhækkana á erlendum eignamörkuðum en á meðan það ástand varir verði honum óheimilt að auka við gjaldmiðlaáhættu sína með kaupum á eignum í erlendum gjaldmiðlum. 3. Að lífeyrissjóðum verði gert að eiga eignir í innlendum gjaldmiðli sem jafngilda væntum lífeyrisgreiðslum sameignarhluta næstu þriggja ára. ára. 4. Þá eru þrjár breytingar lagðar til varðandi afleiður, sem eru eftirfarandi: a. Að skilmálar afleiðusamninga sem ekki eru skráðir á skipulegan skipulegan markað skuli vera í samræmi við rammasamning Alþjóðasamtaka um skiptasamninga og afleiður. b. Að ekki verði lengur gerðar kröfur til uppgjörs afleiðusamninga sem ekki eru skráðir á skipulegan markað samdægurs á raunvirði. c. Að gert verði skýrara að lífeyrissjóðum sé heimilt að gera afleiðusamninga sem geti myndað skuld á efnahagsreikningi þeirra. forseti. Með tilliti til nýlegrar hækkunar iðgjaldaprósentu, úr 12% í 15,5%, og þess hvernig líklegt er talið að aldurssamsetning þjóðarinnar þróist mun íslenska lífeyrissjóðakerfið halda áfram að vaxa þar til á sjötta áratug þessarar aldar. Stærra lífeyrissjóðakerfi eykur þrýsting sjóðanna á innlendan fjármálamarkað og ruðningsáhrif í þjóðarbúinu. Þá hafa lífeyrissjóðir sagt að gildandi hámark gjaldmiðlaáhættu setji sumum sjóðum það miklar hömlur í fjárfestingum að örðugt sé að setja og fylgja hagkvæmustu fjárfestingarstefnu fyrir sjóðfélaga.

Í ljósi þess að strax við gildistöku frumvarpsins eiga breytingar á gengi og verðhækkanir á erlendum mörkuðum ekki að hafa þau áhrif að lífeyrissjóðum beri að grípa til ráðstafana til að koma gjaldeyrisáhættunni í það horf að hún sé innan lögbundinna viðmiða, var ekki talið ráðlegt að stíga stærri skref í rýmkuninni að svo stöddu. Þetta tvennt spilar sem sagt saman. Hins vegar er í frumvarpinu lagt til að ráðherra verði skylt að leggja mat á þörf fyrir breytingar á hlutfallinu og aðlögunartímabilinu eigi síðar en á árinu 2027.

Virðulegi forseti. Ég fagna undirtektum við frumvarpið almennt séð og við það sjónarmið að við þurfum að dreifa áhættunni betur. Ég held að það sé mikið atriði fyrir vel fjármagnað lífeyrissjóðakerfi sem er að verða

En að því gefnu að vel takist til við að stýra eignasafninu og dreifa áhættunni, eins og ég nefni hér, þá hef ég ekki áhyggjur af framtíðarskatttekjunum,

Það má segja sem svo að það sem þú getur skattlagt í dag sé í hendi, já, og hv. þingmaður lítur þannig á að hitt séu skatttekjur í skóginum, í framtíðinni. En ég ætla að benda á þann þátt málsins sem snýr að því að virkja þessa peninga til góðs í hagkerfinu í millitíðinni, sem getur orðið til þess að hleypa góðum hugmyndum af stað, fjármagna verkefni sem fjölga störfum í landinu, auka við hagvöxt og stækka hagkerfið. Stærra hagkerfi í framtíðinni mun skila meiri skatttekjum, bæði með beinum hætti vegna þeirrar starfsemi en líka í gegnum þær lífeyristekjur sem geta verið afleiddar af slíkum fjárfestingum í framtíðinni.

Það er aðeins komið inn á þetta í skýrslu fyrrverandi seðlabankastjóra. Hérna skiptir töluvert miklu máli að þetta eru þó ekki það háar fjárhæðir sem við erum að tala um að auka við á næstu árum og sá mikli gjaldeyrisvaraforði sem við höfum byggt upp undanfarin ár stendur á móti sem mjög traust stoð vegna þess. Það er því ekki ástæða til að hafa sérstakar áhyggjur af þessu, fyrir utan það að við höfum verið með ágætisviðskiptajöfnuð alveg fram á hið síðasta. Þar af leiðandi má segja að samfélag okkar sé orðið miklu öflugra. Við erum ríkari. Við erum með nettó eignastöðu í dag í útlöndum, ólíkt því sem áður var.

langt og var óskað eftir af sumum umsagnaraðilum. Svarið við þessu er í raun og veru um leið ástæðan fyrir því að við létum taka þetta sérstaklega út. Það er ástæða fyrir því að við gripum ekki bara til þess með skömmum fyrirvara að mæla með stórauknum heimildum til erlendrar fjárfestingar. Við vildum fara ofan í saumana á áhrifum þess að gera það

eftir að hafa lagst mjög gaumgæfilega yfir þetta að teknu tilliti til ýmissa annarra þátta sem varða framtíðaráhættu í kerfinu en líka hagrænna þátta sem getur verið skynsamlegt að taka tillit til.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar. Kannski til að halda áfram með þetta: Hagræn áhrif. Er ekki verið að nýta eignir vinnandi fólks á Íslandi

vegna þess að það er verið að nýta þetta fjármagn til að standa með og styðja við íslensku krónuna sem myndi hugsanlega

Virðulegi forseti. Auðvitað hafa lífeyrissjóðirnir áhrif á greiðslujöfnuð þjóðarbúsins en nákvæmlega hver þau áhrif eru getur verið breytilegt frá einum tíma til annars.

að halda úti frjálsum gjaldmiðli í tiltölulega litlu hagkerfi sem er svona vel fjármagnað eins og okkar, sérstaklega í þessu lífeyristengda samhengi.

bara mjög gott sjónarmið að það sé áhættudreifingaratriði að hleypa lífeyrissjóðunum úr landi. Ég er algjörlega sammála því. Ég minnist þess að hér var prófessor við skóla í Reykjavík fyrir ekki svo mörgum árum, gestaprófessor frá Boston sem var þar að kenna í MBA-námi. Hann sagði eftir fjármálahrunið að sér þætti mjög skrýtið að Íslendingar hefðu bundið alla peningana sína hér innan lands. Hann sagðist ekki myndu hafa bundið allan sinn sparnað í Boston þótt þar byggju álíka margir og á Íslandi.

Hvað segir það okkur á sama tíma og við erum með heilbrigðiskerfi sem er að líða gjörsamlega

Og hvað segja þessir aðilar að sé aðalþröskuldurinn í þeirri stöðu sem er í dag? Jú, fjármagnsskortur. Það vantar fé inn í kerfið. En þarna eru þeir, við liggjum á

Við þurfum ekki að horfa nema til Úkraínu til þess að vita að það er draumur í dós að halda að kerfið virki algjörlega. Það þarf ekki nema eitthvert smotterí aftur til að láta þetta kerfi hrynja. Við vitum líka að í kerfinu

á stað eins og maður fékk tilfinningu um fyrir hrunið, þegar það stendur hérna í frumvarpinu: „Í öðru lagi að breytt verði ákvæði um að afleiðusamningar (og aðrir fjármálagerningar) skuli vera innan við

Við erum að tala um lífeyriskerfi sem er í raun og veru búið þannig til að þetta eru tekjur dagsins í dag sem við fáum ekki greiddar fyrr en við erum orðin gömul. Þetta eru sem sagt frestaðar atvinnutekjur sem eru greiddar út

gagnvart þeim sem eiga eftir að ávinna sér lífeyrisréttindi á næstu 30–40 árum, skerða möguleika lífeyrissjóðanna til ávöxtunar

okkur vegna afglapa stjórnmálamanna á þessum tímapunkti. Er ekki nær að afla skatttekna með einhverjum öðrum hætti?

Ég ætla að styðja hann í því að vinna að bótum á þessu kerfi. Ég er ósammála öllum þeim skerðingum sem viðgangast í

það muni gerast í framtíðinni að ríkið muni ekki gera það sem það þó er að gera í dag, að borga einhverjar grunnbætur. Það gæti alveg orðið niðurstaðan í framtíðinni að ríkið myndi hreinlega leggja af einhverjar grunnbætur og segja bara að lífeyriskerfið eigi að sjá um þetta.

Það er engin breyting, það er nákvæmlega sama upphæð sem er tekin fram og til baka. Ef við hins vegar gerum ráð fyrir því að lífeyrissjóðakerfið sé að skila ávöxtun þá er alltaf betra að ávaxta stærri upphæð, það skilar okkur betri lífeyrisréttindum seinna. Ef hins vegar staðan er sú að lífeyrissjóðakerfið nær ekki að ávaxta sig þá erum við bara algerlega í djúpum, óháð því hvort við tökum skattinn fyrir eða eftir. Þá ættum við ekki að vera með svona uppsöfnunarkerfi heldur einmitt gegnumstreymiskerfi sem er stöðugt núvirt.

á þeim tíma. Þá hefur fólk það enn verr en það hefur núna. Þannig að það er ekki lausnin við lífeyrisvandanum eins og hann er í dag, alls ekki. Með því að gera þetta eins og hv. þingmaður leggur til þá erum við bara að gera vandann enn þá verri

skattinn þarna af á undan þá erum við einungis að auka á sama vandamál seinna meir. Það er einfaldlega tilfærsla frá lífeyrisréttindum seinna yfir á lífeyrisréttindi núna.

Ef hann segir að áhættan sé á þann veg að það sé óásættanlegt að fara með þá áhættu á markað þá ættum við bara að sleppa því yfirleitt og vera með algjört gegnumstreymiskerfi. Þannig að spurningin er: Erum við að ávaxta þessa fjármuni til lengri tíma? Það er hægt að taka eitt og eitt dæmi um bankahrun hér og WOW-fall þar og faraldur en yfir lengri tíma, hvert erum við að fara? Erum við að tapa eða erum við að hagnast? Eru lífeyrisréttindi að aukast eða eru þau að minnka? Það er stóra spurningin. Ef þau eru þannig, og við erum bara almennt þannig í heiminum að ávöxtun á svona fyrirkomulagi er að lækka, þá eigum við að taka þetta uppsafnaða lífeyriskerfi algjörlega burt. Þá er það bara glatað. Þá var spurningin aldrei um það hvort við tökum skattinn fyrir eða eftir þegar við setjum inn í sjóðinn. En ef þau eru hins vegar að aukast þá er alltaf betra að taka eftir á. Það þýðir meiri lífeyrisréttindi og meiri tekjur fyrir ríkissjóð út af því að skatturinn var ávaxtaður líka.

þannig. Að vísu er meiri ávöxtun þarna um að ræða. Það eru kannski hærri fjármunir. En á sama tíma

en þær eru veigamiklar og geta haft talsverðar breytingar í för með sér. Við erum auðvitað í grunninn alltaf að velta fyrir okkur hvernig lífeyriskerfi við viljum hafa. Á ríkið að sjá um að borga lífeyri eða á launþeginn að safna upp í sérstakan sjóð?

er búinn til höfuðstóll sem verður svo greiddur út á einhverjum tíma sem getur verið mislangur eftir því hversu lengi viðkomandi lifir. Kerfið okkar er þannig að við búum til skuldbindingu í lífeyrissjóðnum

Lífeyrissjóðurinn ber þessa skuldbindingu gagnvart mér til æviloka. En minn lífeyrissjóður hefur líka tekið að sér ýmsar aðrar skuldbindingar. Hann hefur tekið að sér m.a. að borga konunni minni ekknabætur

að í þeim ætti að vera samtrygging þannig að við værum að verja hvert annað fyrir áföllum. Það hlutverk lífeyrissjóðanna er ekkert oft til umræðu.

Allan þennan tíma mun kerfið vaxa af því að það eru fleiri að borga inn í kerfið heldur en eru að taka út úr því. Þjóðin hefur verið tiltölulega ung en hún er að eldast og skuldbindingar lífeyrissjóða til lengri tíma

Þetta frumvarp er væntanlega fram komið vegna þess að lífeyrissjóðir hafa óskað eftir því að hafa fleiri ávöxtunarmöguleika, fleiri kosti til að ávaxta peningana.

fjárfestingarþörf þeirra er metin á vel yfir 400 milljarða á hverju ári sem lífeyrissjóðirnir þurfa að koma í vinnu til þess að geta staðið við þær skuldbindingar sem þeir hafa.

allt að 50% erlendis, heldur hafa þeir verið fyrir neðan þetta mark. Þeir sem hæst hafa farið, hafa farið upp í sirka 45% af því að

Þetta er eitthvað sem er verið að skoða í þessu frumvarpi en þó ekki eins og lífeyrissjóðirnir hefðu kosið. Lífeyrissjóðirnir telja að það hefði mátt

að markmið hennar sé að tryggja lífeyrissjóði, sem almennt er með skuldbindingar í íslenskum krónum, fullt svigrúm til að eiga áfram viðskipti með erlendar eignir í eignasafninu.“ Það skiptir auðvitað lífeyrissjóði máli að þeir fái á hverjum tímapunkti að meta hver sé hagstæðasta fjárfesting sem þeir geta farið í. Það finnst mér eitthvað sem þurfi að taka tillit til, það megi ekki stoppa lífeyrissjóðina bara vegna þess að það gæti falist í því einhver gengisáhætta.

vegna þess að við erum með þetta söfnunarkerfi sem gerir að verkum að lífeyrissjóðirnir hafa þurft að koma fjármagni í vinnu og það hefur ekki verið gert nema með fjárfestingum, annaðhvort í skuldabréfum eða hlutabréfum eða með því að kaupa aðrar eignir þannig að fyrirferð lífeyrissjóðanna innan lands hefur verið mikil og í mörgum tilfellum haft neikvæð áhrif á aðra sem hafa verið t.d. í fjárfestingum.

Þannig hafa t.d. stór og sterk fyrirtæki rutt smáfyrirtækjum í burtu vegna þessara ruðningsáhrifa. Þau hafa haft mikil áhrif á markaði og þannig hafa lífeyrissjóðirnir verið. Þeir hafa verið stóri bróðir á markaði. Þeir eiga stóran hluta af íslenskum hlutabréfamarkaði. Þetta hefur

Þetta þarf allt að skoða og þess vegna óskuðu lífeyrissjóðirnir eftir því að þetta myndi gerast örar og hraðar til að þeir gætu farið að nýta peningana

viljum báðir hafa sterkt lífeyriskerfi sem getur þjónað þeim sem það á að þjóna. Okkur getur greint á um tiltekin atriði en ég held að í grunninn séum við nokkuð sammála um hlutverk og tilgang lífeyriskerfis. Varðandi fjölda lífeyrissjóða þá verðum við líka í grunninn að gera okkur grein fyrir hvaðan við komum. Lífeyrissjóðir voru stofnaðir af

með greiðslum sem eiga vera til staðar fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja framtíðarinnar. Eins og ég benti á hér áðan er eldra fólki að fjölga og þeim sem standa undir greiðslum inn í tilfærslukerfin, þeim sem greiða skatta í framtíðinni, mun fækka.

til að mæta þeim kröfum að standa við tilfærslukerfin sem þá verða til staðar. Ég er ekki til í að styðja slíkar tillögur en ég styð hv. þingmann svo sannarlega í þeirri baráttu sinni

Virðulegur forseti. Ég fagna þeim skrefum sem hér eru lögð til til að rýmka heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis og auka þannig möguleika þeirra til áhættudreifingar. Fyrir lítið, opið hagkerfi eins og Ísland er alþjóðleg eignadreifing algjör frumforsenda þess að hægt sé að hámarka arðsemina af eignum sjóðfélaga og þar með í raun forsenda þess að sjóðsöfnunarkerfið skili þeim árangri sem við ætlumst til af því. Hér er verið að liðka fyrir áhættudreifingu og það er gert af ákveðinni varfærni. Hugsanlega hefði mátt ganga lengra en hér er verið að hækka heimildirnar í áföngum með tilliti til greiðslujöfnuðar og þá til að raska ekki efnahagslegum stöðugleika. Ég held að það sé skynsamleg nálgun sem hér er farin. Það er líka fagnaðarefni að verið sé að gera það heimilt að birta yfirlit og upplýsingar til sjóðfélaga rafrænt í stað pappírssendinga. Ég held að fáir muni sakna þess að fá þetta inn um lúguna að þetta sé bara löngu tímabær breyting. Ég flutti ítarlega ræðu um þetta mál þann 23. maí síðastliðinn þegar hæstv. fjármálaráðherra flutti það í fyrsta sinn og ég stend við og vísa til þeirra sjónarmiða sem þar komu fram. Ég vil hins vegar nota tækifærið núna, vegna þess að við erum að ræða hér sjóðsöfnunarkerfi lífeyrisréttinda, til að minnast aðeins á það sem ég held að sé kannski mest óánægja með í þessu kerfi og það er samspil kerfisins við greiðslur almannatrygginga og við skattkerfið.

hefur í mjög ríkum mæli verið nýtt fyrst og fremst til þess að spara ríkinu útgjöld til lífeyrisgreiðslna almannatrygginga, þ.e. frá Tryggingastofnun ríkisins, og þá á kostnað þess að þessi uppsöfnun nýtist sem raunverulegur ábati fyrir sjóðfélaga. Hér felst í mínum huga óréttlætið fyrst og fremst í því hvað greiðslur almannatrygginga byrja að skerðast neðarlega í tekjustiganum. Við erum að tala um frítekjumark upp á 25.000 kr. og allar lífeyrissjóðstekjur umfram þessar 25.000 kr. koma til skerðingar á greiðslum frá Tryggingastofnun. Og hvað þýðir þetta? Tökum bara dæmi eldri konu sem hefur alið, segjum þrjú, fjögur börn, borið hitann og þungann af heimilishaldinu eins og oft er og var hjá þessari kynslóð og unnið svo slítandi störf þess á milli á allt of lágum launum. Segjum að þessi kona hafi náð að safna sér réttindum upp á 150.000 kr. Ég held að það sé reyndar akkúrat miðgildi lífeyrissjóðstekna hjá konum, ef ég man rétt, eftir að hafa eftir að hafa skoðað mælaborð Tryggingastofnunar, 150.000 kr. Nú fer konan á eftirlaun með þessi réttindi úr lífeyrissjóði. Þá situr aðeins þriðjungur eftir af þessum lífeyrissparnaði sem auknar ráðstöfunartekjur í hverjum mánuði, 50.000 kr.

Og ábatinn af þessari lífeyrissjóðsöfnun er sem sagt étinn upp með þessum hætti í formi skatta og skerðinga. Ég held að þetta stríði gegn réttlætisvitund fólksins í landinu og ég er sannfærður um að við verðum að gera gangskör að því að hífa upp þetta frítekjumark vegna lífeyristekna. Það er aðgerð sem myndi skila hlutfallslega mestum ábata til tekjulægra til tekjulægra eftirlaunafólks og fela í sér lækkun á jaðarskattbyrði þessara hópa. En þetta er nú svona útúrdúr og snertir kannski ekki beint það frumvarp sem hér er til umræðu en þetta snertir þó lífeyrissjóðakerfið okkar og samspil þess við annars vegar skattkerfið og hins vegar lög um almannatryggingar. Ég vil benda á að lífeyrissjóðirnir sjálfir, Landssamtök lífeyrissjóða, gera sérstaka athugasemd við þessa miklu jaðarskattbyrði sjóðfélaga, nú síðast í umsögn um fjárlagabandorm ríkisstjórnarinnar vegna ársins 2023. Þar er talað um háværar raddir sjóðfélaga sem telja að hér ríki hrópandi óréttlæti sem taka verði af. Þetta er tilfinning fólks.

og skapa fyrirkomulag eftirlauna sem er sátt um. Að því sögðu þá styð ég eindregið, eins og kom fram í upphafi ræðu minnar, þær breytingar sem eru lagðar til í þessu frumvarpi

í innlendum gjaldmiðli sé lækkað úr 50% í 35% í nokkrum skrefum.

Ég veit að það er búið að rannsaka þetta og fræðimenn búnir að fjalla um þetta hérna og það á að fara að gera þetta í skrefum. Ég hef litið svo á, og ég tel þetta mikilvægt atriði, að það felist áhætta í því hve mikið lífeyrissjóðir eru að fjárfesta innan lands. Mér finnst vanta inn í þetta frumvarp,

í hagkerfinu. Við þurfum að hafa dreifða samsetningu fjárfesta og við sjáum líka að það eru kvótaeigendur og lífeyrissjóðirnir sem eru stærstu fjárfestarnir

Varðandi gjaldmiðilinn þá tel ég mjög mikilvægt að við höldum okkar gjaldmiðli, bara út af sveiflujöfnun og sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfstæði hagkerfisins, að við séum með sjálfstæðan gjaldmiðil.

Menn kaupa dollara og gull til að fara í skjól þegar illa árar þannig að sá gjaldmiðill mun ekki hrynja þegar illa árar

Við getum tekið dæmi. Annaðhvort hækkar dollarinn eða evran og þá geta þeir farið upp fyrir þetta 65% þak. Er það svo hræðilegt? Nei, ég myndi ekki telja það. Segjum að það yrðu miklar hækkanir

„Sjóðirnir sem hafa hæsta hlutdeild erlendra eigna telja sig ekki geta farið nær efri mörkum um fjárfestingar í erlendum gjaldmiðlum þótt þeir myndu vilja það. Er það annars vegar vegna óvissu um ávöxtun á erlendum mörkuðum og hins vegar vegna óvissu um gengi íslensku krónunnar,

„Til þess að draga úr þessari áhættu er lagt til að lífeyrissjóðir þurfi ekki að vera undir hámarki erlendra eigna á hverjum tíma heldur skuli þeir við kaup og sölu á eignum ganga úr skugga um að þeir séu innan leyfilegra marka þannig að viðskiptin sem slík geri þá ekki brotlega við hámarkið.“

Það finnst mér ekki nógu gott. Þá verða þeir að halda peningum hérna innan lands þar sem eru kannski fá fjárfestingartækifæri, lítil ávöxtun, en ekki fara út í hinn stóra heim og kaupa meira. Það finnst mér ekki nægilega gott.

hefði viljað sjá þannig áhættudreifingu, ekki bara „útlönd, erlendis“ og málið búið. Það er nefnilega mismunandi áhætta erlendis. Ég tel það alltaf sterkt að vera í dollara ef það kæmi mikil kreppa.

Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að svo stöddu en ég vildi koma þessum sjónarmiðum á framfæri og ég tel að þetta séu mikilvæg sjónarmið hvað varðar gjaldeyrisáhættu og varðandi áhættu af því að eiga eignir í erlendum gjaldmiðli sem ég tel að sé svolítið ofaukið í þessu frumvarpi.

ávöxtunin erlendis. Hér er verið að greiða fyrir því að lífeyrissjóðirnir fjárfesti meira erlendis, ávaxti fé sjóðsmanna meira erlendis.

það sem hann var að ræða um, hvernig þessari ávöxtun ætti að vera háttað erlendis. Nú veit ég að hv. þingmaður hefur t.d. ágæta þekkingu á norska olíusjóðnum og hefur búið í Noregi og þekkir það samfélag ágætlega. Norðmenn hafa verið yfirleitt frekar íhaldssamir í fjármálum, held ég, og þekktir fyrir sparsemi og ráðdeildarsemi í fjármálum.

vita að hann hefði góða þekkingu á norska olíusjóðnum, sem er náttúrlega stærsti einstaki fjárfestingarsjóður í heiminum, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega.

Það er nákvæmlega það sem við eigum að gera kröfu um hér varðandi lífeyrissjóði okkar, að það ríki mikil fagmennska í því að ákveða hvernig best sé að

og það kom á óvart í þeirri greiningu að ávöxtun sjóðanna var afskaplega misjöfn. Hún var frá því að vera 6,6% niður í 1,25%, minnir mig,

það þarf mjög mikla sérfræðiþekkingu til að fara inn á erlenda markaði. Hvort þeir geti þá — ég nota mjög slæmt orð hérna, „púllað sína rísorsa“, sem sagt tekið saman, búið til sérfræðiþekkingu, sérfræðieiningu, til að stunda þessar erlendu fjárfestingar.

En það þarf að byggja upp mikla þekkingu á erlendum mörkuðum og ég vonast til þess og vona innilega að lífeyrissjóðirnir beri gæfu til að byggja upp þessa þekkingu og gera þetta sjálfir, ekki vera að útvista þessum kaupum og þekkingu á erlendum mörkuðum. Það er langbest að gera það sjálfur. Þeim sem hafa annað sjónarhorn, annan bakgrunn, gengur rosalega vel af því að þeir eru ekki fastir í hjarðhegðuninni. Ég held að þetta sé að mörgu leyti gott frumvarp en ég held og ég spái því að það eigi eftir að koma aftur fram svona frumvarp sem verður enn þá

lífeyrissjóðakerfið virkar í heild sinni. Það er hluti sem er almannatryggingakerfi, sá lífeyrir sem við greiðum samkvæmt lögum í lögbundna lífeyrissjóði, atvinnutengda lífeyrissjóði, og síðan er hins vegar það að til þess að lífeyririnn

í aukna þátttöku lífeyrissjóða á húsnæðismarkaðnum, sérstaklega til þess að byggja upp öflugan leigumarkað, þá hefur það áhrif á lífeyrissjóðakerfið í heild sinni

Frú forseti. Ég sagði hér áðan í andsvari að ég væri þeirrar skoðunar að þetta væri gott frumvarp og ég styð heils hugar þær breytingar sem þar er kveðið á um. það vera af hinu góða að auka vægi erlendra fjárfestinga á vegum lífeyrissjóðanna.

gagnsæið og aga og samkeppni þessara sjóða. Ég fagna því að í frumvarpinu er lagt til að lífeyrissjóðum verði skylt að upplýsa sjóðfélaga um helstu réttindi sem felast í aðild að sjóðnum og um skipulag hans og stefnu. Eins og segir: „Betri skilningur sjóðfélaga á lífeyrissjóðakerfinu er til þess fallinn að þeir taki upplýstari ákvarðanir um lífeyrissparnað

sjóða hefur stundum verið ábótavant og lýtur það sérstaklega að langtímaávöxtun. Sú upplýsingagjöf hefur ekki alltaf verið nægileg. Almenningur á erfitt með að

í kerfinu og í aðgengilegu formi, þ.e. hvernig sjóðirnir hafa verið að standa sig í langtímaávöxtun því að það skiptir náttúrlega verulegu máli. Þessar upplýsingar eru vissulega birtar með ákveðnum hætti en þetta er tæknilegt og það þarf í raun sérfræðikunnáttu til að átta sig á því nægilega vel.

Það þarf ákveðna þekkingu bara að ná yfirliti yfir þessa hluti. Það eru dæmi um að talað sé um að tiltekinn sjóður sé traustur og öruggur og ávöxtun sé mjög góð þegar reyndin er kannski í einhverjum tilfellum að um sé að ræða frekar slaka ávöxtun, slakan árangur þegar til lengri tíma er litið.

Það er eitt að hafa góða ávöxtun yfir sérvalið tímabil en það er mikilvægara að geta þess hvernig hefur gengið á ársgrunni eins langt aftur og

þurfa að vera skýrar og greinilegar og samanburðarhæfar. Það er mjög mikilvægt. Auk þess eiga hér óháðir aðilar að koma að að mínum dómi

er ávöxtun sjóða birt mjög mörg ár aftur í tímann, stundum jafnvel áratugi. Allt er þetta gert aðgengilegt almenningi.

þá ætti í raun og veru aldrei að bera saman neinn árangur íslenskra lífeyrissjóða og það væri ekki verið að hugsa um eðlilega upplýsingagjöf til almennings. Það má vera að sjóðir hafi mismunandi fjárfestingarstefnu, ég held að það sé alveg ljóst, en það gildir einu, almenningur á réttláta kröfu á að fá þessar upplýsingar betur upp á borðið en verið hefur. Það er einmitt kveðið á um það í þessu frumvarpi og ég fagna því sérstaklega.

gagnsæja útgáfu af ávöxtuninni og almenningur öðlast traust á þessum ráðgjöfum og þetta held ég að skipti miklu máli. Það máli. Það hefur verið ágætisfyrirkomulag sem eykur gagnsæi í upplýsingagjöf til almennings að það séu sérstakir ráðgjafar sem sérhæfa sig í þessu og við ættum að horfa svolítið í það.

sjóðfélögum sínum upplýsingar rafrænt nema þeir óski sérstaklega eftir því. Sjóðirnir þurfa því að senda upplýsingar um stöðu lífeyrissparnaðar, sem er lögbundinn eins og við vitum, út á pappírsformi til allra sjóðfélaga sem hafa ekki lagt fram slíka ósk. Þessi kostnaður hefur verið umtalsverður eða u.þ.b. 200 millj. kr. á ári.

Alþýðusamband Íslands kemur fram með þá athugasemd að það sé yfirlýst stefna sambandsins að auka hlutdeild erlendra eigna í eignasafni lífeyrissjóða og hvetur sambandið ráðuneytið til að skoða hvort ekki megi stytta innleiðingarferlið.

að það verði að skoða það í nefndarvinnunni sem fram undan er hvort það eigi að flýta þessu ferli. Það er náttúrlega verið að taka hérna varfærniskref en mikilvæg og ég fagna því að sjálfsögðu.

og eftirlitið kallar eftir frekari umræðu um það hvaða breytingar séu best til þess fallnar að draga úr mögulegum skaðlegum áhrifum þess á samkeppni. Þetta er að sjálfsögðu

í samræmi við ákvæði laga um opinber fjármál. Ríkisreikningur er gerður á grundvelli alþjóðlegs reikningsskilastaðals fyrir opinbera aðila, svonefnds IPSAS-staðals. Áritun ríkisendurskoðanda er án fyrirvara en með ábendingu um innleiðingu á breyttum reikningsskilum. Rekstrarafkoma ársins 2021 samkvæmt ríkisreikningi var neikvæð um 130 milljarða kr. Tekjur námu samtals 871 milljarði kr., þar af voru skatttekjur 709 milljarðar kr.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur námu 60 milljörðum kr. Matsbreytingar eigna námu 76 milljörðum. Hér er um að ræða virðismatsbreytingu eignarhluta í Landsbankanum og Íslandsbanka sem nú eru metnir á innra virði samkvæmt ársreikningi félaganna fyrir árið 2021, en voru í ársbyrjun metnir á 80% af innra virði. Hlutdeild í afkomu félaga og samrekstrar var jákvæð um 61 milljarð kr. Heimsfaraldur kórónuveiru hafði töluverð áhrif á afkomu ársins líkt og árið áður. Ríkisstjórnin fylgdi eftir ákvörðun fyrra árs og kynnti ný úrræði til þess að styðja beint við efnahagslega vernd og viðspyrnu heimila og fyrirtækja. Þessi úrræði fólu í sér 68 milljarða útgjöld fyrir ríkissjóð á árinu. Virðulegi forseti. Efnahagsreikningur ríkissjóðs hefur tekið umtalsverðum breytingum síðustu ár. Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir samtals 2.784 milljarðar kr., skuldir og skuldbindingar samtals 2.618 milljarðar og eigið fé 166 milljarðar. Þrír stærstu eignaliðirnir eru eignarhlutir í félögum upp á 1.188 milljarða, samgöngumannvirki upp á 668 milljarða og fasteignir upp á 268 milljarða. Rekstrarafkoma ríkisreiknings er birt samkvæmt reikningsskilastaðli fyrir opinbera aðila, IPSAS, eins og ég hef áður nefnt, en heildarafkoma í fjármálaáætlun og fjárlögum er birt samkvæmt hagskýrslustaðli, svonefndum GFS-staðli. Báðum aðferðum er ætlað að tryggja samkvæmni og alþjóðlega samanburðarhæfni. Þess ber að geta að afkoma ríkissjóðs samkvæmt ríkisreikningi er því ekki sambærileg við afkomumarkmið fjármálaáætlunar og fjárlaga.

Frávik frá uppfærðum áætlunum eins og þær voru birtar með fjáraukalögum fyrir árið 2021 voru kynntar hér á þinginu á haustmánuðum 2021. Frávikið var jákvætt Frávikið var jákvætt um 69 milljarða. Virðulegi forseti. Þrátt fyrir áhrif heimsfaraldurs sýnir ríkisreikningur sterka stöðu í árslok 2021 fyrir ríkissjóð. Afkoma ársins var betri en áætlað hafði verið og við erum með skýra áætlun um að treysta grunninn á ný til að bregðast við óvæntum áföllum komandi ára. Þar erum við því svo sannarlega á veg komin. Allar áætlanir sem við höfum gert undanfarin ár hafa staðist og gott betur, þ.e. við höfum farið fram úr væntingum okkar hvað afkomuna varðar. Þetta hefur birst í fjármálaáætlun, fjárlögum, fjáraukalögum, og hefur verið til umræðu hér, m.a. í tengslum við fjárlög næsta árs. Virðulegi forseti. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til fjárlaganefndar og til 2. umr. að aflokinni þessari umræðu.

Í ríkisreikningi er talað um 30 milljarða átak 2021, heildarheimildin sem var veitt til fjárfestingar var 120 milljarðar. Af því gekk helmingur Hver var það sem ákvað hjá fjármálaráðuneytinu að það væri átaksupphæðin sem gekk út en ekki eitthvað annað? Ég átta mig ekki alveg á hvernig á að túlka þessar upphæðir. Það liggur auðvitað fyrir að eitthvað hefur misfarist vegna þess að helmingurinn af samþykktri fjárhæð fór ekki út. Við sjáum það líka í ríkisreikningi 2020 en þar er talað um að hafi verið 15 milljarða átak. Heimildin fyrir fjárfestingu á árinu var hins vegar 85 milljarðar en aðeins rúmlega helmingur gekk út.

Mér finnst þetta mikilvæg spurning vegna þess að í yfirstandandi fjármálaáætlun, fyrir 2023–2027, er vakin athygli á því að stefnt sé að 100 milljarða fjárfestingu árlega á því tímabili. Hins vegar tókst okkur ekki að fara upp í þá fjárfestingu 2021, ég veit ekki enn sem komið er hver staðan er 2022.

fjárheimildir sem veittar hafa verið á fjárlögum og það birtist okkur í uppgjöri viðkomandi árs, sem er ríkisreikningurinn. Hvað verður um viðbótarfjármagnið? Það fellur ekki allt niður dautt heldur stóðu mjög háar fjárhæðir vannýttar um áramót og fluttust á milli ára. Það er alveg sérstakt umræðuefni og er kynnt fyrir fjárlaganefnd hvernig það gerist fyrir einstaka fjárheimildir. Við getum tekið sem dæmi

Þær heimildir náðu ekki að ganga út á árinu 2021 og samt sem áður tekur þingið ákvörðun um að bæta aftur við, þannig að í upphafi þessa árs vorum við í raun og veru með uppsafnaðar 2.700 milljónir

og það er vegna þess að við erum að ræða þetta hérna á þessum GFS-staðli að jafnaði. Þegar við erum að velta fyrir okkur áhrifum ríkisfjármálanna á hagkerfið þá hafa þessar stóru tölur raunverulega þýðingu. Það skiptir máli að við séum með góðar upplýsingar um framkvæmdagetuna, framkvæmdahraðann og hver hin endanlegu áhrif verða af — já — fjárfestingarátakinu sem við höfum verið í.

beina fjármagni í vanfjármagnaða þjónustusamninga og til að standa undir stórum málaflokkum sem ríkið fjármagnaði ekki. Mig langaði því kannski að beina tvíþættri fyrirspurn

Í því felst auðvitað að ríkið standi við ákveðnar skuldbindingar, t.d. á sínum samningum í tengslum við málaflokk fatlaðs fólks, um hjúkrunarheimili og rekstur þeirra, til að svigrúm sé fyrir sveitarfélögin að taka þátt og vinna þau verkefni sem ríkissjóði hefur ekki tekist að koma af stað.

Það er í mínum huga einn af kostunum við lög um opinber fjármál að við verðum að þvinga okkur til að horfa yfir hið opinbera í heild, þar með talið hlutafélög ríkisins sem við, til skamms tíma, vorum ekkert að velta fyrir okkur hvaða hlutdeild áttu í heildarfjárfestingu hins opinbera. En við erum orðin betri í þessu núna.

En ég er mjög hugsi yfir því hvað við erum í raun og veru að standa okkur illa í áætlanagerð og mati á því hvað sé raunhæft að við getum framkvæmt mikið á hverju ári. Eitt af því sem við ættum að læra af þessum undanförnum árum

Forseti. Við glímum við það á hverju ári að áætlanir í fjárlögum standast ekki á einn eða annan hátt. Hérna er þó nokkuð mikið frávik frá fjárlögum og meira að segja frá fjáraukafrumvarpi, sem er svo sem að einhverju leyti eðlilegt. Við gerum áætlanir og þær standast aldrei 100%. Það sem ég tel hins vegar svolítið ámælisvert er hvernig við erum einhvern veginn að elta þjóðhagsspá sem er einnig ónákvæm. Til að byrja með erum við með ónákvæma þjóðhagsspá sem fjárlögin og fjármálaáætlunin reynir að elta. Sú áætlun er líka ónákvæm og þá erum við með tvöfaldri ónákvæmni að reyna að hitta á réttu tölurnar.

að ríkisfjármálin hætti að reyna að hitta á þjóðhagsspána og nýti einfaldlega langtíma meðalhagvöxt, bæði útgjöld og tekjur miðist við meðalþróun á efnahagskerfinu til lengri tíma?

Þar kemur stöðugleikinn inn. Þar erum við alltaf á meðaltalinu og ef við græðum eitt árið umfram það sem var búist við þá fer það bara til hliðar fyrir hin árin sem við hittum í ranga

það þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig. Hvað er að gerast í hjúkrunarheimilum, byggingu Landspítala, í vegamálum, lagningu á sæstreng, framkvæmdum, Landsvirkjun, Isavia eða annars staðar? Við þurfum að velta því fyrir okkur frá hverju máli til þess næsta hvað hefur orðið um nýtingu þeirra fjármuna sem við ætluðum verkefnunum.

Það er galdurinn við meðaltalið að þótt við förum undir það í einhvern tíma þá förum við yfir það á einhverjum öðrum tíma í staðinn.

ekki hafa nýst. En ég hef ekki enn þá komið inn á annan þátt sem skiptir ekki síður máli í þessu. Það er hlutverk ríkisfjármálanna í hagstjórnarlega samhenginu.

í fjárlagagerðinni vegna 2023. Ef við værum alltaf að vinna á meðaltali værum við í raun bara búin að yfirgefa það hlutverk að skipta máli.

halda aftur af útgjöldum. Við aðrar aðstæður þarf jafnvel að fara í tekjuöflun. Stundum vilja menn lækka skatta til að örva. Ég er á því að þetta eigi að gerast með þeim hætti sem við höfum gert.

Varðandi skuldirnar þá er ég alveg sammála því sem hv. þingmaður segir að við eigum að leggja áherslu á það sem tiltölulega lítið og mjög opið hagkerfi að hafa skuldir lágar. Við erum dálítið sveiflukennt hagkerfi vegna þess að hér erum hér erum við ekki með jafn margar stoðir undir verðmætasköpuninni eins og á við í stærri hagkerfum. Þegar áföll verða í einstaka greinum, eins og við höfum nýlega upplifað í ferðaþjónustu eða gæti orðið í sjávarútvegi eða eftir atvikum í orkufrekum iðnaði,

og vegna þess er rík ástæða fyrir okkur til að halda skuldum lágum. Þetta er ein ástæða þess að ég mælti á sínum tíma fyrir nokkuð ströngum fjármálareglum, ekki síst í skuldalega tillitinu þar sem við smíðuðum skuldareglu um 30%. Upphaflega hafði ég mælt fyrir frumvarpi um 45% skuldahlutfall en það frumvarp dagaði uppi á þinginu og síðan þróuðust hlutir með þeim hætti að mér fannst full ástæða fyrir okkur að setja okkur háleitari markmið. Við vorum komin langt undir 30% þegar kórónuveirufaraldurinn skall á. Skuldahlutföll ríkisins eru enn undir 40% sem er mjög hagstæð staða í evrópsku samhengi. Ég er þeirrar skoðunar að við eigum alltaf að stefna að því að vera undir 30% og það muni tryggja getu okkar til að veita hagkerfinu stuðning ef áföll koma upp á.

Erum við að gera það nógu snemma? Þurfum við ekki að byrja strax? Núna er nánast ofhitnun í hagkerfinu og ef ég skil það rétt þá eru meiri tekjur af ríkissjóði í ár en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að ríkissjóður þarf að geta tekist á við áföll. Viðnámsþróttur hjá mörgum þjóðríkjum í Evrópu er afskaplega lítill núna í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, ekki síst vegna þess að fyrir faraldurinn höfðu skuldirnar vaxið svo mikið. Við erum hins vegar með lág skuldahlutföll. Í dag erum við ekki að sjá skuldahlutföllin hækka. Það er vegna þess hversu hratt hagkerfið er að vaxa.

þessi langtímamarkmið sem ráði því hvernig ríkissjóður virkar.

þetta er náttúrlega mál sem á

þá þurfa menn að gæta sín á því, sem ég held að sé hér undirliggjandi hugsun, að ráðstafa ekki öllum slíkum ávinningi þá þegar í varanlega útgjaldaliði sem menn sitja uppi með þegar hagvöxturinn hættir og þannig steypa ríkissjóði um leið í mjög mikinn halla. Það er þetta sem ég held að fjármálaráð hafi dálítið verið að vara við. Þau hafa verið að einblína á útgjaldahlið ríkisfjármálanna og spyrja sig hvort þær tekjur sem standa undir vexti útgjaldahliðarinnar séu varanlegar og vaxandi í sama mæli og þær eru kannski akkúrat þá stundina þegar þessi nýju útgjöld eru ákveðin.

við þurfum að passa okkur á að stækka ekki of mikið á toppi hagsveiflunnar og sitja uppi með gríðarlegan útgjaldavöxt vegna þeirra þegar kannski minna er um að vera í hagkerfinu.

Við erum enn þá að súpa seyðið af niðurskurðinum eftir hrunið. Kerfin okkar eru fjársvelt og sannanlega svo.

Og ef við gerum þetta svona þá erum við alltaf að deila um rétta hlutinn sem er: Hver er viðeigandi þjónusta? Ekki það hvort við þurfum að skera niður eða bæta í statt og stöðugt heldur sjáum við einfaldlega hver viðeigandi þjónustuþörf er að meðaltali

Virðulegur forseti. Ég get tekið undir margt af því sem hér er sagt. Ég held samt að þetta sé ekki alveg svona klippt og skorið. Ég er sammála því að menn eigi að gæta sín í niðursveiflu að gefa sér ekki að hagkerfið verði í lægð um alla framtíð og ég held að núverandi ríkisstjórn hafi sýnt það í verki, hún bara tók á sig hallann og sagði: Þetta er tímabundið ástand og þetta er ekki til að hafa áhyggjur af. Ég er alveg sammála því að hér hafi verið beitt á margan hátt allt of aðhaldssamri ríkisfjármálastefnu eftir fjármálaáfallið. Það er nú kannski einn lærdómurinn af þeim árum. Þá geta menn borið saman Evrópusambandið og þá stefnu sem almennt var keyrð í Evrópusambandinu og svo hins vegar Bandaríkjunum sem fóru í gríðarlega mikla örvun á hagkerfinu. Þegar stóru stærðirnar eru skoðaðar kemur bandaríska hagkerfið mun betur út úr þeim samanburði hvað varðar endurheimt landsframleiðslu og sköpun nýrra starfa. Hins vegar eru fleiri þættir sem maður þarf að taka með í þessu og þess vegna segi ég að þetta sé kannski ekki alveg svona klippt og skorið vegna þess að stundum eru menn að fara í einskiptisátak eða einskiptisútgjaldaliði

þá hafa tilfærslurnar verið að taka til sín meira og meira á undanförnum árum sem hefur þrengt að fjárfestingargetunni. Það eru svona ákvarðanir líka sem maður þarf að taka með og spyrja sig: Hvernig viljum við að fjárfestingargeta ríkissjóðs sé yfir tíma? Þá má ekki þrengja of mikið að henni með stækkun annarra útgjaldaliða. (Forseti hringir.) Og í því sambandi skiptir máli sem við erum að gera núna sem er að búa til efnahagsreikning ríkisins, skoða eignahliðina til að við getum áttað okkur á hvað við þurfum að afskrifa mikið og svo máta það við það sem við erum að fjárfesta

Þegar það er uppsveifla í gangi þá erum við ekki að leggja eins mikið í svona einskiptisverkefni og þá eigum við afgang

þau eru ekkert öðruvísi hluti af verkefnum ríkisins þannig að ég sé ekki vandamálið í þessu nema það að við verðum að vera betri í rauninni í greiningum á því hvort við séum með rétt meðaltal,

nota góðærið, aukapeninginn sem kæmi þar, til fjárfestinga — vissulega ættum við að gera það en ekki að setja það inn í tilfærslukerfi sem rekstur, venjulegan rekstur. Vandamálið er að hinn venjulegi rekstur ríkissjóðs er undirfjármagnaður, það er stóra vandamálið, og það er að molna undan

Tekjugrunninn í dag er ekki nógu breiður. Hann er ekki nógu öflugur og það er af því að við erum að undirfjármagna grunnstoðir kerfisins,

hvernig þríeykið stóð sig, hvernig hagstjórnin stóð sig og hvernig samfélagið kom út úr kófinu, til að læra af því. Það er ekki til að finna sökudólg eða eitthvað slíkt heldur til að læra af því. En ég veit það ekki, mín tilfinning er sú

en náði ekki fram að ganga og er nú endurflutt að mestu óbreytt. Frumvarpið kveður á um innleiðingu í íslenskan rétt á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017/1131, um peningamarkaðssjóði, en meginefni frumvarpsins er lögfesting reglugerðarinnar og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem um hvernig eftirlit fari fram, viðurlög og setningu stjórnvaldsfyrirmæla. Reglugerðin um peningamarkaðssjóði gildir um sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem annaðhvort eru verðbréfasjóðir eða sérhæfðir sjóðir sem fjárfesta í skammtímaeignum og hafa sem markmið að bjóða ávöxtun í samræmi við peningamarkaðsvexti eða ávöxtun sem varðveitir virði fjárfestingar. Í reglugerðinni er kveðið á um skilyrði þess að mega reka peningamarkaðssjóði, en þau skilyrði varða m.a. starfsleyfi rekstraraðila peningamarkaðssjóðs, form sem heimilt er að reka sjóðina á, fjárfestingarheimildir, áhættustýringu og verðmat eigna sjóðanna, innlausnir og ytri stuðning við peningamarkaðssjóði. Eina efnisbreytingin sem lögð er til á frumvarpinu frá fyrri flutningi þess varðar fjárhæðamörk vegna sekta sem heimilt er að leggja á einstaklinga,

verði innleidd í íslenskan rétt með breytingu á lögum um verðbréfasjóði og lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Virðulegi forseti. Þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu koma einungis til með að hafa áhrif á þá rekstraraðila sem ákveða að bjóða upp á peningamarkaðssjóði. Ekki er vitað hver eftirspurnin eftir stofnun nýrra peningamarkaðssjóða á grundvelli löggjafarinnar kemur til með að verða og erfitt er að áætla hvað margir sjóðir eru nú þegar í rekstri hér á landi sem koma til með að falla undir reglurnar. Auknar skyldur bætast við rekstraraðila sjóða sem koma til með að hafa peningamarkaðssjóði í rekstri, svo sem í tengslum við umsókn um staðfestingu fyrir sjóðina og eftirlit með fjárfestingarstefnu þeirra, áhættustýringu, verðmat eigna o.fl. Gert er ráð fyrir auknum umsvifum Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar lagasetningar,

það er alveg hárrétt að vísbendingar um of náin tengsl við eigendur fjármálafyrirtækja eru alvarlegt mál og á því var tekið. Við höfum sem sagt verið að uppfæra regluverkið sem á að koma í veg fyrir slík óeðlileg hagsmunatengsl. En það er erfitt að alhæfa almennt um alla þessa ólíku peningamarkaðssjóði

þurftu að afskrifa mun hærri fjárhæðir og við þekkjum hvernig fór með bæði hlutabréf og skuldabréf og annað þess háttar. En þetta eru í sjálfu sér alveg réttmætar ábendingar. Ég held hins vegar að þetta mál snúi í raun og veru að því að að auka aðhaldið með rekstri sjóða sem myndu vilja markaðssetja sig á okkar markaðssvæði og að því leytinu til er verið að færa sig í þessa átt sem hv. þingmaður kallar eftir. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir andsvarið. Ég tel að Ísland þurfi að hafa sérreglur

í tilefni af þeim orðum að fjármálaráðherra hljóti að grípa inn í þá vil ég bara vekja athygli á því að það eru ákveðin hlutverkaskipti líka milli ráðuneytisins og Bankasýslunnar hvað varðar varðar það að stjórn bankans er komin í ákveðna armslengd og það er sérstök tilnefningarnefnd og annað þess háttar. En þetta getum við allt saman rætt og er efni í umræðu, svo sannarlega, sem ég efast ekki um að verður tekin hérna áður en langt um líður.